Dobro jutro poštovane zastupnice i poštovani zastupnici. Pred nama je: - Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, br. 632. Predlagatelj je Vlada na temelju čl. 85. Ustava i čl. 172. i 204. Poslovnika HS.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 U ime Kluba Fokusa i Reformista zatražio bi stanku od 10 minuta. Naime, Hrvatska ima jednu od ponajviših stopa inflacije u EU zoni, a sada i najveću. Najveći dio toga vezan je naravno i uz prehrambene proizvode gdje cijele lete u nebo. Vlada RH kaže mi smo napravili sve, ograničili smo cijenu plina, električne energije, benzina i dizela, uveli smo sve one artikle koje smatramo da su bitni u taj popis ograničenih cijena i u konačnici evo danas je ovdje, smanjujemo PDV na hranu i na druge artikle. Ja bih rekao kada gledate brojke inflacije i ono što se dešava da je operacija uspjela, znači Vlada je napravila sve što je predvidjela, a pacijent je mrtav ili polumrtav ako govorimo o hrvatskim potrošačima. Kako je to moguće da u hrvatskim lancima je ta hrana, a i drugi proizvodi unatoč svim ovim mjerama, bitno skuplji nego u istim tim lancima u Sloveniji, Austriji i Njemačkoj, kako je moguće da imaju dvojaku, dakle dvojaku obračunavanje i s time naravno treba gledati i onaj drugi dio koji se tiče činjenice da je Francuska primjerice imala isti takav slučaj na način da su smanjili i PDV, kao što ćemo i mi danas smanjit, ali nemaju takav porast cijena, zato što je ministar financija Francuske porazgovarao sa svim velikim trgovcima, a kasnije i poljoprivrednim proizvođačima, i da oni su poslušali Vladu i napravili iskorak u tom dijelu. A što mi radimo? Ništa od toga. Ko od toga ima koristi? Pa reći ću da trgovački lanci imaju rekordne dobiti u prošloj godini upravo na temelju čega?

Dakle kad su nam vladajući predstavljali plan proračuna za ovu godinu tada smo svi mi zastupnici iz njega mogli iščitati da će od PDV-a u 2024.g. država odnosno vladajući prikupiti 11 milijardi eura odnosno 6,9% više negoli su prikupili u prethodnoj, dakle 2023.g.. A kada govorimo o trošarinama tada je plan bio prikupiti 2,5 milijarde eura od trošarina, što je 3,9% više negoli je prikupljeno u prethodnoj 2023., dakle unaprijed znamo da će država na svojim građanima debelo zaraditi i onda slušamo ovih dana od premijera i od ministra da zapravo oni ipak brinu za svoje građane i da će određenim potezima, poput evo ovog kojeg planiramo danas razložiti, ipak pokazati empatiju prema svojim građanima. Šta je zapravo onda u konačnici istina, i PDV i trošarine plaćaju upravo naši građani. Hoće li nas vladajući ipak oguliti za za 13,5 milijardi eura ili će nas rasteretiti, ne može i jedno i drugo. Ili su vladajući kontradiktorni ili možda računaju da je narod naivan ili glup. E pa nije narod glup nego mi se čini da su se vladajući zapetljali u vlastitim lažima, zahvaljujem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena. Kolega Bernardić izvolite. Poštovani predsjedniče sabora tražimo stanku kako bi upozorili na ovo i o čemu je kolega Bajs pričao. Nažalost, kada je u pitanju stopa PDV-a i inflacija odnosno cijene hrane, pa i energenata, možemo slobodno reći da je operacija uspjela, a pacijent se jedva miče. Posebno se jedva miču oni koji nažalost osjećaju velik teret inflacije u zadnje 2.g., posebno zbog rasta cijena hrane, hrana je narasla preko 30%, a ukupna inflacija je bila preko 20% u zadnje 2.g.. Najsiromašniji u Hrvatskoj, umirovljenici jedva spajaju kraj s krajem, a u isto vrijeme taj nekakav rast mirovine nije dovoljan da se pokriju sve veći troškovi, pa i režija. Što se tiče plina i zadržavanja stope od 5%, budući da se ona sada prolongira do 2025., mi predlažemo da se trajno ugradi to u zakon kako bi cijelo vrijeme PDV na plin i odnosno na energente bio na razini 5%, što bi zapravo smanjilo neizvjesnost i svjesni smo da su energenti jedna od temeljnih potreba svih građana. I sada se naravno pred izbore prigodno pokušava stvorit dojam da se građanima na ovaj način ili na neki drugi nešto daje kroz niz mjera koje će se nuditi i koje se rade prigodno pred izbore, a situacija je takva da kada je plin primjerice u pitanju na austrijskoj burzi danas je cijena plina 24 do 28 eura ovaj tjedan, što je daleko niža od onih cijena po kojima je HEP kupovao u aferi „jedan za cent“ cijenu plina od INA-e. ono što je najskandaloznije i najsramotnije što je Zagrebačka plinara kupovala plin po cijeni od čak 106 eura po MWh, što je dva i pol puta više nego što je kupovao HEP od Frane Barbarića i to je jedan neviđeni kriminal za koji se pitam zašto Državno odvjetništvo i nadležne državne službe još nisu reagirali u tom slučaju kriminala … …/Upadica predsjednik: Hvala Poštovani tražim stanku u ime kluba Poštovani predsjedniče Sabora povrijeđen je članak 238. zato jer gospodin Bakić mi dobacuje iz klupe nezadovoljan valjda što je njegova kriminalna organizacija u Zagrebu krade. Plin je kupovala po 107 eura po megavat satu, 106 eura i na ovaj način direktno mene proziva kad upozoravam na kriminal. Ja bih vas molio da me zaštitite od dobacivanja i od pogrdnih izraza kojima se službi gospodin Bakić … …/Upadica predsjednik: Hvala Kolega Bernardić, vidio sam da je nešto dobacio kolega Bakić, ne znam što, nisam čuo ali vidio sam da se obratio vama. Kreten, da. A ništa onda mu mogu izreći samo opomenu, jer je neprimjereno i nije način na koji bi to trebalo u Saboru biti. Ne znam zašto je otišao, nije ni to baš u redu. Idemo dalje. Kolega Petrov, izvolite. Poštovani tražim stanku u ime kluba Mosta. Činjenica je što možemo vidjeti da htjeli to vladajući priznati ili ne ljudi danas žive lošije nego što su živjeli prije dvije godine, odnosno za svoju plaću mogu sebi priskrbiti puno manje i to je činjenica. Brojke upravo to govore. Inflacija kažu rasla je 30% na one proizvode koji su potrebni ljudima svaki dan rasla je i više, a na žalost država unatoč tome što ima zakone kojima može iskontrolirati rast tih cijena mešetarenje i ovakvo bogaćenje od strane trgovačkih lanaca i banaka to nije iskoristila. Zašto? Pa zato što joj odgovara takva inflacija. Evo možemo slobodno vidjeti po iskustvu države puni blagajnu te države. Tko puni blagajnu? Bogati ili siromašni? Ako je ekonomska znanost već stotinu godina i više dokazala da je inflacija teret najviše siromašnog i srednjeg sloja, ne bogatih, da trebamo znati da vašu državnu blagajnu pune siromašni. I oni žive lošije. Ja ne znam kako možete pogledati u oči ljudima kada vidite na koji način i banke i trgovački lanci i mešetari na njihovom jadu stvaraju bogatstvo. Ja razumijem da je Vlada pokušala određene stvari napraviti, ali bi se trebali malo pogledati unazad i vidjeti da vaše mjere ne donose korist

Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo sa radom i pozivam poštovanu državnu tajnicu iz Ministarstva financija Terezu Rogić Lugarić da predstavi Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice, poštovani zastupnici. Danas se pred vama nalazi Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Konačnim prijedlogom zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost predlaže se produljenje razdoblja primjene snižene stope PDV-a od 5% na isporuke prirodnog plina i grijanja iz toplinskih stanica uključujući i naknade u vezi s tim isporukama kao i za isporuke ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke i nakon 31. ožujka 2024. godine. Naime, prestanak primjene stope PDV-a od 5%, odnosno aktivacija primjene snižene stope od 13% za navedene isporuke bi dovela do povećanja cijena od 1. travnja 2024. što što bi negativno utjecalo i na standard građana i na gospodarstvo u cjelini. Stoga kao nastavak mjera, a s ciljem zaštite građana i gospodarstva ovim Konačnim prijedlogom Zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost do 31. ožujka 2025. godine produljuje se primjena snižene stope PDV-a od 5% za isporuku prirodnog plina uključujući i naknade u vezi s tim isporukom, grijanja iz toplinskih stanica uključujući i naknade u vezi sa tom isporukom, te isporuke ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke. U ostalom dijelu primjene stopa poreza na dodanu vrijednost ne dolazi do promjene. Hvala lijepa. **Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajući. Poštovana državna tajnice kako komentirate činjenicu da u zadnje vrijeme slušamo povećanje plaća. Ja nisam ekonomist i ne ulazim u nikakve statistike, mogu pozdraviti napore koje netko ulaže ili ne ulaže. Međutim, ono što ću vas pitati kako komentirate činjenicu, a ukoliko je točno da su plaće više rasle od inflacije kako komentirate činjenicu da je kupovna moć Hrvata oslabila drastično i da bi trajanje mjeseca, da bi ga ljudi mogli preživjeti sukladno trenutnim primanjima trebalo skratiti na 25 dana? Lugarić, Tereza** Hvala lijepa. Pa da bih komentirala tu činjenicu onda bih morala raspolagati konkretnim podacima, pa kad bi imala konkretne podatke o ovome što ste vi sad iznijeli onda bi vam mogla i točnije komentirati činjenicu. Ovako vam zaista ne mogu točno komentirati jer ne znam na temelju kojih procjena i kojih podataka je rađena. Također ne znam jesu li uzete u obzir i sve ove mjere koje je Vlada poduzela u posljednje vrijeme pogotovo porezne mjere i dakle vi ste spomenuli rast plaća. Međutim, tu treba voditi računa i o poreznom rasterećenju kojeg je Vlada, dakle provodi pogotovo u ovih posljednjih mjeseci ali koji je rezultat već kontinuiranih napora u posljednjih par godina tako da ne možemo tu govoriti samo o rastu plaća nego ima i cijeli drugi niz mjera koje utječu na standard građana, da bih komentirala u cijelosti vaše pitanje morali bismo imati i točne podatke i morali smo onda to gledati iz perspektive niza mjera koje Vlada kontinuirano poduzima. …/Upadica predsjednik: Hvala Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice. Zakon o porezu na dodanu vrijednost od 2017. godine doživio je niz izmjena i dopuna posebno od 2020. prije svega radi usklađivanja sa pravnom stečevinom EU, ali isto tako izmjene i dopune su bile na tragu mjera Vlade Republike Hrvatske sa ciljem da se ublaži inflatorni utjecaj na cijene i da se zaštite na taj način standardi građana, ali i da se zaštiti gospodarstvo. U ovom prijedlogu izmjena i dopuna ide se za tim da se zadrži stopa snižena od 5% na isporuke prirodnog plina, ogrijeva, briketa, peleta itd. do 1. travnja iduće godine. koliki je iznos dosadašnjeg poreznog rasterećenja sa naslova isporuka ovih dobara, a snižene porezne stope kao i ono što se očekuje od 1.4. do 31. ožujka iduće godine, koliko je to zapravo PDV-a kojeg se država odrekla? Hvala. **Jandroković, Pa procijenjeno je da državni proračun sa naslova ove mjere je izgubio približno 46 milijuna eura. Prema tome, isto se očekuje i u nadolazećem razdoblju. Međutim, u ovom slučaju, dakle Vlada je, Vladi je bilo puno važnije zaštititi standard građana i gospodarstva u odnosu na potencijalni gubitak prihoda iz proračuna. Ono što trebamo imati u vidu da je ova mjera izrazito ciljana i djelotvorna zato što je cijena plina i ovih proizvoda cijena koja se točno može izračunati i zaista snižena stopa poreza na dodanu vrijednost u konačnici utječe i na konačnu cijenu ovih proizvoda. Hvala. **Jandroković, Gordan Sve vaše mjere o kojima premijer danonoćno priča pojela je inflacija. Naši građani danas žive vidno lošije nego što su živjeli prije, cijene svega, a primarno hrane otišle su nebo. Najpogođeniji su naravno naši umirovljenici od kojih čak 1/3 živi na granici ili ispod granice siromaštva, ali ni prosječan zaposleni građanin danas si ne može priuštiti kvalitetan život. Ali moje konkretno pitanje je, dakle kako je moguće da su cijene, dakle ponovo primarno hrane u našim trgovačkim lancima među najvišima u Europi dok su istovremeno naravno plaće među najnižima i dok istovremeno trgovački lanci ostvaruju ekstra profite. Što ste vi tu poduzeli?

Ono što ovdje ja mogu odgovoriti je pitanje iz djelokruga Vlade, pa bih podsjetila na cijeli niz poteza koje je Vlada poduzela između ostalog i ograničavanje cijena određenih proizvoda u trgovini na malo, dakle cijela je lista proizvoda na koje se primjenjuje ograničenje cijene tako da ne možemo reći da Vlada u tom dijelu nije ništa poduzela. Međutim, kao što sam rekla jedan dio pitanja više nije za Vladu Republike Hrvatske, nego za trgovačke lance. Druga stvar bih samo rekla u vezi sa umirovljenicima i građanima sa najnižim dohocima. Podsjetila bih da je krajem ove godine uvedena mjera i za tu skupinu građana pogotovo u prvom stupu mirovinskog osiguranja. Dakle, osim što je Vlada išla sa poreznim rasterećenjem i velikom poreznom reformom

Hvala vam predsjedniče, poštovana državna tajnice. Poruka je ovog zakona koji je pred nama da Vlada i dalje stoji iza svih hrvatskih građana i gospodarstvenika. Poruka je ovog zakona sigurnost i zaštita svih društvenih svih društvenih skupina i gospodarstva i do sad je kroz pakete mjera osigurano više od 7 milijardi eura. Ja svakako pozdravljam ovaj nastavak sniženja poreza na dodanu vrijednost na plin i ogrjevno drvo, pelete i brigete, a posebno ću naglasiti i pohvaliti dodatnu mjeru Hrvatskih šuma kroz koju je kroz koju je dodatno relaksirana cijena drva. A budući da ja dolazim iz Gorskog kotara gdje se ljudi većinom griju na drvo to je nešto što Goranima jako puno znači. Dakle, radi se o mjeri Hrvatskih šuma popusta sa 5 na 20% po **Rogić Lugarić, Tereza** Hvala lijepa. Evo mogu samo reći da mi je iznimno drago da su Hrvatske šume prepoznale napore Vlade i da su se one evo i uskladile sa ovim mjerama Vlade kako bi zaštitile građane pogotovo u onim područjima u kojima je to iznimno

ponajprije one primjene opće stope PDV-a od 25% uz tek nekoliko artikala koji su sniženi na nula, odnosno 5 ili 13%. Dok s druge strane recimo za upise u registar obveznika PDV-a primjenjujete i dalje prag u iznosu od 40 koji obuhvaća vrijednost oporezivih isporuka dobara ili usluga u prethodnoj ili tekućoj godini, iako bi realno i pošteno bili dići taj prag barem na 50 000 eura. Izmjenom ove dvije zakonske odredbe proveli bi ozbiljnu poreznu reformu reformu u našoj zemlji, ali čini se da su ovo vama ne teme. Zašto je to tako? Zahvaljujem. možemo razgovarati o tome koje su prakse u drugim zemljama, međutim kad smo već kod nulte stope u sustavu poreza na dodanu vrijednost ona se može prema direktivi EU primijeniti na vrlo mali broj proizvoda. Vlada RH se na veliki broj prehrambenih proizvoda odlučila na stopu od 5% poreza 5% poreza na dodanu vrijednost, međutim ponovo bih vas podsjetila da se ta mjera ne može promatrati izolirano od ostalih mjera pa onda kada spominjemo primjere drugih zemalja i nulte stope onda treba vidjeti jesu li sve te zemlje učinile isto ono što je napravila i hrvatska Vlada. Dakle, mi imamo stopu od 5% na veliki broj prehrambenih proizvoda, ali ponavljam Vlada je vrlo promptno reagirala i ograničila je cijene određenih najvažnijih prehrambenih artikala u trgovini na malo, a istodobno je išla i sa cijelim drugim nizom

snižena stopa PDV-a od 5% garantira i jamči i građanima stabilnost cijena, posebno evo prirodnog plina i drugih vrsta ogrijeva u narednih godinu dana. No kad ste spomenuli i ovu sniženu stopu PDV-a na 5% na određene prehrambene artikle, a tu možemo nabrojati niz prehrambenih artikala, vidjeli smo da nije taj učinak bio od strane i samih trgovaca i nekoliko puta ste to spomenuli. Dakle, država kroz svoju presiju može učiniti jednu određenu mjeru, načiniti ustupke bez suradnje naravno gospodarstva i samih poduzetnika nije moguće u cijelosti odgovoriti na potrebe samih građana. Ono što je pokazalo se najučinkovitijim to su upravo sniženje stope PDV-a ovdje gdje država i ima snažniji utjecaj to su pitanje i svakako energenata, o tome treba razmisliti da to ostane i trajno snižena stopa PDV-a. Evo hvala. **Jandroković, Hvala lijepa. Vrlo ste to lijepo izložili. Ono što međutim nažalost moramo imati u vidu da prema europskim direktivama snižena stopa poreza na dodanu vrijednost na plin može biti na snazi najdulje do 2029.g. tako da u tom smislu evo moramo biti onda usklađeni sa europskim propisima. Ali hvala vrlo lijepo. **Jandroković, Gordan Poštovana. Ispravit ću netočan navod navodeći da je Vlada promptno reagirala kad je u pitanju ograničenje cijene prehrambenih proizvoda, to prije svega nije točno. Dakle, mi smo ko Socijaldemokrati u siječnju 2022. predlagali tu mjeru, Vlada je tu mjeru donijela u rujnu 2022., mjeseci nakon našeg prijedloga kada je galopirajuća inflacija u 2022. već tolika bila da su cijene hrane narasle 20%. Dakle, zaštitili ste cijenu ali onu puno višu. Nažalost za sve naše građane i inflacija je nažalost pojela životni standard to nije tajna i već smo prije imali efekte od PDV-a, dakle Vlada je već prije znala snižavati i ova vaša Vlada PDV na hranu, od toga građani nisu imali korist, hrana nije pojeftinila već su trgovački lanci taj novac posebno preko dvije milijarde kuna pospremili sebi u džepove. Stoga je upravo ovo suprotno što se navodi, a to je da je na neki način, a i sami ste se ogradili da Vlada zapravo ne može utjecati na trgovačke lance. **Jandroković, Gordan Pa ne može utjecati na trgovačke lance u mjeri u kojoj postoji tržište i u mjeri u kojoj tržište diktira zakon ponude i potražnje, tako da u tom smislu mislim nisam se ogradila nego jednostavno to su elementarni ekonomski zakoni. Ono što samo želim istaći jest da je Vlada iz svog djelokruga napravila veliki broj mjera i mislim da i to je moje mišljenje, da je reagirala vrlo promptno i djelotvorno, kažem pogotovo zato što mi moramo promatrati vladine mjere kao cijeli paket mjera i kao nastavak kontinuirane politike, pogotovo u dijelu porezne reforme. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo predsjedniče. Poštovanja državna tajnice, evo čuli smo od kolege Kujundžića i kolegice Natalije paušalne izjave da je inflacija pojela realan rast plaća, paušalne izjave da je pala kupovna moć. Ja bih volio da nam pokažete te grafove i te podatke,

a realan rast plaća u tom periodu iznosio je 53,7%, dakle tu je prva neistina koju ste rekli. Druga neistina je za paritet kupovne moći gdje je također službeni Europski zavod za statistiku iznio da je moć kupovine u Hrvatskoj porasla na 73% i molio bih da ne iznosite neistine. Moje pitanje je dakle da li

u isto vrijeme./… **Jandroković, Gordan (HDZ)** Ne nisam vam dozvolio zato što uopće se niste ni pokušali osvrnut na to što je povređeno nego ste počeli govoriti i odgovarat kolegi Mažaru. Dakle, to nije povreda poslovnika. Niste rekli niti članak tek sam vas ja pitao, pa sam vas pitao što je povređeno ignorirate me. Izvolite sjesti dobivate opomenu. **Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajući. Povrijeđen je čl. 238. kolega Mažar iznosi neistine. Grafovi su jedno i to mi svi ovdje znamo, životna stvarnost je nešto drugo. Sve ono što sam ja izrekao ne ide u kontekstu da bih ja sad, ne znam omalovažio napore koje radi bilo tko ovdje od vas, govorim ono što stvarnost je i to je problem svih nas. Kolega Kujundžić bila je replika dobivate opomenu. Kolega Mažar sada ste vi izvolite. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Čl. 238., pa kolege vidim da ste nervozni, ja sam iznio službene podatke DZS-a i Eurostata, pokažite vi vaše podatke odakle imate. A kolegice Martinčević vi kad ste bili na vlasti, RH je bila u recesiji i plaće nisu rasle, a kreditni rejting Hrvatske je bio smeće, prema tome dapače, volio bih razgovarati s vama o bilo kojoj temi. **Jandroković, Gordan (HDZ)** A nije baš tako, kolega Mažar, bila je kolegica Martinčić na vlasti i kada je dobro išlo, donedavno, koliko se ja sjećam, al' dobivate opomenu jer ste isto tako, replicirali, pa sada idemo dalje, kolegice Burić, izvolit. Hvala vam. 238, dakle g. Kujundžić govori o životnoj stvarnosti. G. Kujundžiću, životna stvarnost je ta da su naši umirovljenici u RH dosad temeljem odluka Vlade dobili 7 jednokratnih dodataka u visini do 160 eura. Životna je stvarnost da su

Zahvaljujem predsjedniče. Dakle moram reagirati i ja na izjave kolege Mažara i pozivam se na čl. 238. Dakle radi se o uvredama, kolega vrijeđa ne samo nas ovdje zastupnike nego vrijeđa i sve građane RH koji jedu najskuplji kruh u eurozoni, a isto tako vrijeđa i sve poljoprivrednike koji su prošle godine morali isporučiti svoju pšenicu po cijeni koja je bila niža nego li prije 10 godina. Znači ove brojke govore dovoljno same za sebe, i sad je zapravo pitanje vjerujete li, građani, HDZ-u ili svojim očima. Ono što je ključno reći, bez obzira što podaci Eurostata možda pokazuju da je za bogate i veći sloj populacije su narasli prihodi i možda i životni standard, sirotinja, milijun ljudi koji žive ispod granice siromaštva u ovoj zemlji osjeća povećanje plaće u .../nerazumljivo/..., Čak nije bilo odstupanja od teme, svi su se držali teme, ali su to govorili u okviru povrede Poslovnika, dobivate opomenu i vi. Kolega Mažar, izvolite. Hvala lijepo. Čl. 238, kolega Bernardić, da ne odstupam od teme, dakle ovim ovih 5% PDV-a od 1. travnja 2022. je PDV na sve vrste kruha, mlijeka, jaja, mesa, voća, povrća, itd. a na tragu ovoga što ste vi rekli, recite, koliko je narasla minimalna plaća, koliko je narasla minimalna mirovina, kolika je medijalna plaća i onda ćete vidjeti da sve ove mjere koje su rađene i porezne reforme su išle upravo u smjeru da se svim onima sa najnižim primanjima najviše povećaju plaće. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala kolega Mažar, isto tako, opomena, bila je replika pa ajmo se vratiti sada na raspravu. imamo državnu tajnicu, je li točno? Da. Vi odgovarate na repliku koja je, koju je dao kolega Mažar. Malo ste ispali iz Lugarić, Tereza** Da, mislim da je uvaženi zastupnik postavio pitanje hoćemo li nastaviti sa poreznim reformama, međutim, odgovor je, naravno da da, evo i krajem godine je stupila na snagu velika porezna reforma koja je zapravo zasnovana na dva smjera, jedno su promjene u samom sustavu poreza na dohodak u okviru kojeg je dakle povećan i iznos osnovnog osobnog odbitka i .../nerazumljivo/... cijeli niz neoporezivih primitaka, dakle s izravnim učinkom na povećanja primitaka naših građana i u konačnici plaća i smanjenja poreznog opterećenja, a na drugoj strani se išlo prema jačanju fiskalne autonomije lokalnih i regionalnih jedinica, one će sad imati puno veću stopu u propisivanju svojih poreza na, stopa poreza na dohodak, tako da tu očekujemo da će zapravo u jednom dugoročnom razdoblju

Kada govorimo o tome, onda ću reći da Eurostat jasno pokazuje gdje smo mi kad pričamo o Eurostatu, a to je da smo među zadnjim članicama EU pojedinačno u životnom standardu. Iznad nas su samo, primjerice, Bugarska i Estonija pa kad govorite o nadstandardu, na koji način to umirovljenik koji ima pred sobom najveću inflaciju u EU, u eurozoni ima najveću porast cijena prehrambenih proizvoda i najveće porast cijena domova u kojima živi, staračkih,

Uz svo dužno poštovanje, uvaženi zastupniče, ne bih rekla da je Vlada, da sam izjavila da je Vlada RH osigurala nadstandard. Možemo poslušati stenogram pa ispričavam se ako jesam, ali ne bih rekla da sam tako nešto rekla. Rekla sam samo da je Vlada RH poduzela cijeli niz mjera kako bi poboljšala standard građana, između ostalog i građana sa najnižim dohocima, to je ovaj dio koji smo osigurali u okviru mirovinskog osiguranja. Hvala lijepo.

da ja nemam pravo na repliku, u redu,

Poštovani predsjedniče, poštovana tajnice, zakon se donosi u cilju zadržavanja razine poreznog rasterećenja, ublažavanje utjecaja na cijene te zaštitu građana i gospodarstva. Po hitnom postupku se donosi kako bi se omogućilo produljenje sniženje stope od 5% i to od 1.04., koje su stavke to znamo. Procjenjuje se da će predložene mjere imati utjecaja na smanjenje prihoda državnog proračuna u iznosu cirka 46 milijuna eura. Molim vas kakav će to imati odraz utjecaj na proračunske korisnike?

ali utjecaj na proračunske korisnike je mislim gledajte, njega treba sagledavat u kontekstu cijelog proračuna. Dakle Vlada kad se odlučila na ovu mjeru, onda je itekako imala u vidu druge načine kojima će kompenzirati ovaj potencijalni gubitak prihoda. U ovom dijelu je ponajprije imala za cilj zaštititi dakle standard građana i poduzetništva u cjelini budući da su energenti istovremeno i imput u velikom dijelu industrije, tako da u tom smislu moramo zapravo voditi računa i o zaštiti gospodarstva i građana. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada će replicirati zastupnica Vidović Krišto, izvolite. Konzerva tunjevine u Njemačkoj je 2 i 95, a u Hrvatskoj između 3,95 i 5,95. Čokoladni namaz u Njemačkoj je između 3,95 i 4,95, a u Hrvatskoj je taj isti čokoladni namaz 6,95. Istovremeno plaća zaposlenice u trgovačkom nekakvom centru u Njemačkoj 2.200 eura, a plaća u Hrvatskoj inženjera strojarstva je 1.100 eura. Molim vas objasnite ovaj fenomen.

međutim na jedan dio Vlada jednostavno ne može utjecati zbog zakona tržišta i osnovnih ekonomskih logika, a to su zakoni ponude i potražnje. Na drugoj strani ovo vaše pitanje u vezi s plaćama, dakle i tu je Vlada provela jednu veliku reformu plaća dakle donijevši Zakon o plaćama, Uredbu o koeficijentima čije ćemo prve učinke sada osjetiti u travnju, u travnju ove godine. Hvala lijepo.

Dakle PDV na 6,95 više je nego PDV na 4,95, jel tako, a u Njemačkoj je PDV niži za 6%, a istodobno su u toj Njemačkoj plaće višestruko veće, zašto? Reći ću vam zašto. Zato što njemačkoj ministarstvo financija radi po zakonu i radi za svoje građane, a hrvatsko Ministarstvo financija kradete, vi kradete i skrivate krađu, eto vrlo jednostavno. Jer netko mora platiti korupciju, a po vama su to hrvatski građani. …/Upadica predsjednik: Kolegice Vidović Krišto

imate problem zato što ste vi u kriminalu gospodine Jandrokoviću, to je vaš problem. Vi ste iznosili crne novce Ive Sanadera iz Hrvatske u torbama diplomatske pošte. Zato ste nervozni./… **Jandroković, Gordan

štiti, pa bili biste u zatvoru da niste korumpirali i blokirali./… Kolegice Vidović Krišto, sada vas isključujem iz rada današnjeg sabora i morate napustiti sabornicu. Sad je na redu kolega Begonja, izvolite povreda Poslovnika. Naime uobičajeno kolegica u svom nastupu mrzi sve što je od strane HDZ-a, proglašava lopovima, kriminalcima itd., ali bi trebala isto tako znati da je porezna stopa 0%, u tržišnoj ekonomiji cijenu određuje ponuda i potražnja i rast cijena nije moguće administrativno zaustaviti jer mi živimo u kapitalizmu na neki način i nemoguće je cijene, cijene držati pod kontrolom. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Begonja to je bila s vaše strane povreda Poslovnika, dobivate opomenu. Kolegice Burić izvolite. Hvala vam. 238. Gospođa Vidović Krišto kontinuirano vrijeđa, a neki dan je eto pukla vijest, odjeknula u svim medijima da je upravo ona gospođa Karolina Vidović Krišto nudila mito od 100 tisuća eura i politika koju ona provodi i koju temelji u stvari na urlikanju držite lopova, pa eto gospođo Vidović Krišto krenite zaista sami od sebe i objasnite hrvatskoj javnosti u stvari što ste. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Burić vi ste isto tako replicirali, to nije bila povreda Poslovnika. A to je dobro poznato, oni koji najviše optužuju često to rade da bi sa sebe skrenuli pozornost, ali postoje ovdje zastupnici i zastupnice koji vrlo olako iznose klevete na tuđi račun. Ona je jedna od takvih zastupnica i na to smo se već naučili. to je i takva je. Kolegice Baričević izvolite. **Baričević, Danica (HDZ)** Hvala lijepa. Povrijeđen je čl. 238 od strane zastupnice Karoline Vidović Krišto. Znači konstantno iznosi neistine, kleveće, vrijeđa, a meni je žao da je ona izašla jer s obzirom na nedavni članak kojega je i zastupnica Burić spomenula, gdje je državni tajnik iznio teške optužbe na njezin račun da je tražila mito i nudila odnosno eura. Žao mi je da je izašla jer trebala bi ona prva hrvatskoj javnosti objasniti njezin kriminal. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepa. Dobivate opomenu jer je bilo s vaše strane povreda Poslovnika. Sada još imamo i kolegu Okrošu, izvolite. Hvala lijepo. Povrijeđen je Članak 238., zastupnica Vidović Krišto učestalo izvodi svoj performans ne samo ovdje u sabornici nego i na odborima. Tako je prije nekog vremena rekla na Odboru za gospodarstvo da je u Švicarskoj svaki artikal sve 2 do 3 puta jeftinije nego u Hrvatskoj, žao mi je isto da nije tu da ne može odgovoriti, ona ciljano to izvede da može otići dalje sa svojim obavezama. Uglavnom volio bi da nam ona usporedi cijenu u Švicarskoj i u Hrvatskoj, a u ovom trenutku kada Vlada zadržava PDV … …/Upadica Bila je isto tako replika s vaše strane, dobivate opomenu. Kolega Bajs, izvolite. tako da je to očito moguće, da li je to dobro o tom potom i time se hvali i Vlada. I kolega nije točno da to ne radi jer je to i u tržišnoj ekonomiji je moguće, ali to nije spriječilo niti inflaciju niti cijene. Kolega Bajs isto tako replika, dobivate opomenu. Kolegice Vukovac i vi tražite povredu Poslovnika, izvolite. **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Tako je, zahvaljujem. Pozivam se na Članak 238., u više navrata je povrijeđen. Prvo bi odgovorila kolegi Begonji koji smatra da stopa, nulta stopa PDV-a na hranu ne bi donijela efekt. Kako onda Poljska, Portugal i slične države na koje koje se možemo ugledati itekako imaju pozitivan efekt nakon uvođenja nulte stope PDV-a na hranu, a s druge strane moram se pozvati i na to smatram da vama kao predsjedniku sabora ne trebaju odvjetnici u ovom saboru, pa tako kolegica Burić, Baričević, Okroša, mislim da sasvim **Jandroković, Gordan (HDZ)** Pa nisu oni meni bili odvjetnici, meni zaista ne trebaju odvjetnici, oni su reagirali na klevete koje uporno i stalno zastupnica Vidović Krišto ponavlja. Ja sam joj u nekoliko navrata rekao, svaki put me optuži s nekakvim općim tezama, ako što ima neka prijavi. Naravno da nema pa onda se koristi ovdje mogućnošću što ima imunitet i što može klevetati. Dakle, imunitet nije osmišljen zato da se kleveće nego zato da zastupnici mogu iznositi svoja stajališta bez straha da će zbog toga odgovarati, ali ovdje se ne radi o tome. Ovdje se radi o namjerno osmišljenom političkom nastupu koji se temelji na kleveti i uvredi i nakon toga zastupnica zna da će dobiti opomenu zbog koje će biti isključena i na taj način će završiti u medijima. I ona, to je njen smisao političkog rada, ali ja se protiv toga ne mogu boriti nego na način na koji to činim. **Brčić, Luka (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnice sa suradnicom, evo zasigurno treba pozdraviti produljenje razdoblja smanjenje PDV-a na energente i treba napomenuti kak… za razliku od kolega iz oporbe koji su naglašavali da je to sada predizborni, međutim imajmo na umu da već evo najmanje godinu dana upravo ovaj PDV od 5% na energente je u primjeni i da je to zasigurno pomoglo kako našim kućanstvima tako i privatnom sektoru. A kada je riječ o trgovačkim lancima dosta se danas tu spominjalo zasigurna hrvat… zasigurno hrvatska Vlada sa ograničenjem cijena i sa drugim mjerama je učinila da cijene budu pristupačnije našim građanima, ali sigurno imamo ovdje i posla sa ljudima koji imaju izrazito velike apetite da ne kažem … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … Lugarić, Tereza** Mislim mogu samo se zahvaliti uvaženom zastupniku na ovim riječima i evo slažem se s njim, lijepo je rekao što su, lijepo je prepoznao i sažeo napore Vlade. Hvala lijepa. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice, produljuje se ova mjera do 2025., sami ste rekli da ona omogućuje direktivama do 2029. Zašto ste se odlučili samo za godinu dana ako vam same direktive kažu da možete do 2029. i s obzirom da je ovaj problem Ukrajine, Rusije nažalost ne vidi se jel da će se riješiti tako brzo jel, pitanje zašto ste samo na godinu dana, a imali ste mogućnost do 2029.? Hvala. zato što je ova vla… zato što je ova mjera dio niza Vladinih mjera i smatrali smo da je bolje donijeti na godinu dana jer time puno bolje i puno ispravnije procjenjujemo učinak ove mjere u kontekstu i međudjelovanju sa svim ostalim mjerama koje je

činjenica je da u energetskom sektoru i dalje postoje problemi, inflatorni pritisci i drugi problemi koji zapravo su neizvjesni. Međutim, valja napomenuti da upravo ovom mjerom smanjivanjem PDV-a na energente, na toplinsku energiju i slično da uglavnom građani u velikim gradovima imaju, preko 160 tisuća građana imaju izravne koristi upravo od toga da su cijene puno niže, a preko 2 milijuna građana u cijeloj Hrvatskoj ima od zadržavanja cijena električne energije po onim kriterijima kako je to, kako je to navela Vlada, a isto tako i neprofitni sektor i dakle i vrtići i škole i svi ostali. Tereza** Evo zahvaljujem uvaženoj zastupnici na ovim podacima i na prepoznavanju napora Vlade RH u mjerama s ciljem zaštite građana. Hvala lijepa. **Šimičević, Rade (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnice sa suradnicom, zapravo mi znamo gdje je problem nastao. Problem je nastao još za vrijeme Covida, Hrvatska Vlada čini sve da pomogne i građanima i gospodarstvu i ovdje sve što ste vi iznijeli ljudi zapravo omalovažavaju na način koji nije uopće primjeren jer rezultati su vidljivi pa, na krajeva i brojke. Mi se ovdje u Saboru vrlo lako možemo pobrojiti i znati koliko nas je nazočnih. E al kad Državni zavod za statistiku da svoj podatak, onda mi tome ne vjerujemo. Zašto ne? Znači hrvatski građani žive bolje sa mjerama Vlade. Ja vas molim, usporedite ove cijene energenata sa cijenama u EU. Gdje smo mi u toj relaciji i koliko mi plaćamo jeftinije energente od nekih država EU? Hvala.

i mislim da tu RH i komparativno sa zemljama EU vrlo dobro stoji, dakle da je sve što je poduzeto dalo uistinu i dalo svoje rezultate, pogotovo zato što ističem da je Vlada u cijelom nizu aspekata reagirala vrlo promptno i na vrijeme, pogotovo kad su u pitanju cijene energenata. A da, lijepo ste rekli, izvanjske su okolnosti takve da na njih se zapravo ne može utjecati, zato u unutarnjem smislu činimo ono što eto možemo. Hvala lijepo. izvolite. **Baričević, Danica (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče HS-a, uvažena državni tajnice. Evo, potvrda da su sve mjere ove do sada pa i ova današnja produljenje mjere bile učinkovite i ispravne. Upravo govori činjenica da je, da smo najbrže rastuća zemlja u EU po BDP-u. Isto tako po usporavanju inflacije pa onda je, što to znači upravo za naše hrvatske građane, znači i daljnji rast i mirovina i daljnji rast plaća i daljnji daljnje socijalni rast bolji život, standard hrvatskih građana i svakako pozdravljam da će i današnje produljenje razdoblja isporuka bit spriječit ugrozu Hrvatske, hrvatskih obitelji. No, mene zanima pitanje čemu samo godinu dana? **Rogić Lugarić, Tereza** Pa evo, kao što sam i prethodno iznijela, odlučili smo se na godinu dana zato što je ova mjera dio paketa vladinih mjera i zato što mislimo da je najbolje moguće procijeniti učinak od godine do godine, dakle direktiva ograničava mogućnost ove mjere do kraja 2029. g.

Pa evo, Vlada je sa kompletnim paketom mjera znači u proteklim godinama stvarno spriječila niz, možemo reći, galopirajućih problema, kako za naše gospodarstvo, tako i za naše građane, prije svega mislim na energente koji su značajno jeftiniji nego u mnogim zemljama EU i širom oko nas. što se tiče naslova ove mjere, rekli smo već do sada, evo u otprilike 46 milijuna eura, a isto toliko očekujemo u sljedećem periodu, znači ukupno više od 90 milijuna eura, što će naši građani uštedjeti odnosno manje platiti za troškove osnovnih energenata. Moram pohvaliti i dodatnu mjeru Hrvatskih šuma jer smo se za taj dio borili i razgovarali isto s njima, lobirali ispred vladajuće većine jer mnogi građani, posebice u ruralnim područjima i dalje korite drva kao sa onim mjerama kojim nisu bile obuhvaćale, taj dio nisu mogli na neki način koristit koji se ne griju na plin i ostalo, a ova mjera je stvarno pohvalna i mislim da će … .../Upadica: Hvala vam./... i pogotovo u ovim periodima dobro doći. **Jandroković, Pa evo mogu se samo zahvaliti na vrlo konstruktivnim i lijepim riječima. Puno hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** To je to s replikama. Žele li sada izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu. Prvi na redu u ime Kluba zastupnika SDP-a, poštovani kolega Lalovac, izvolite. Hvala lijepa g. predsjedniče HS-a, poštovana državna tajnice sa suradnicom. Kolegice i kolege, pred nama je treće produljenje mjere za smanjivanje PDV-a sa 13 na 5% i ovdje danas je bilo zapravo i razgovora zašto to ne možemo činiti da produžiti ga na 2029. pa ste rekli da ćete to gledati iz godine u godinu mjeru. Moje mišljenje bilo bi bilo pogotovo svima onima i građanima ovaj da znaju da je ovo jedna dugotrajna mjera do 2029. i da bi puno lakše bilo i onima koji sudjeluju na tržištu i samim građanima, da će ovakve mjere biti dugoročne, nevezano šta se događa na tržištu energije. Ali ovdje se danas kroz ovu raspravu potegnulo jedno pitanje koje mislim da mi ovdje u HS-u trebamo dobiti odgovore. Nažalost, nažalost, ne znam da li ste vi prava adresa, da li je to Ministarstvo gospodarstva prava adresa, ali vi ste danas rekli kaže pa to trebate pitati trgovačke lance, Ali zapravo vi ste razgovarali sa tim trgovačkim lancima, nismo mi ovdje u Saboru razgovarali sa trgovačkim lancima, vi dobro znate da je premijer sjedio i ministar gospodarstva sa trgovačkim lancima, pozvao ih je na razgovor, je li, mislim javni su bili i pitao ih je šta se događa. Zašto se događa na tržištu nešto što, moram priznati će se možda i u udžbenicima kasnije ekonomske, ekonomije istraživati zašto se to kod nas događa, je li jer ja stvarno kao ekonomist pokušavam dokučiti gdje je tu taj problem, je li? Jer gledajte, ako već donosite mjere, Vlada svojim instrumentima pokušava smiriti tržište. Pokušava smiriti tržište koje je gonjeno inflacijom. Pokušava napraviti mjere, to je smanjivanje poreza, s druge strane, izmjena zakona da bi povećala plaće. I onda imate apsurdnu situaciju da ste smanjili poreze, je li, a proizvodi su otišli 40 do 50% gore i s druge strane ste sad povećali plaće, izmijenili zakon i onda vidimo u prvom mjesecu da nema povećanja plaća da su poslodavci, jesu li to oni iskoristili nisu li iskoristili, ponovo preračunavali bruto i ljudi dobili manju plaću. To su ozbiljni problemi za bilo koju vladu, za bilo koju vladu, da li instrumenti vlade djeluju na tržište. I onda nije samo ova mjera smanjivanja poreza i onda se stvarno postavlja logično pitanje, imamo najnižu stopu električne energije to ste više puta rekli, to ste pokazivali, s druge strane imamo najnižu stopu poreza, znači onaj 5% minimalne ne može bit nula, morali ste objasniti gospođi da ne može bit nula. A znate zašto ne može bit nula pa vas ja moram branit da ne može bit nula? Zato što vam direktiva to ne dopušta, zato što samo ove stare zemlje članice koje su tamo ulazile '90.-tih godina imaju to pravo. I tako onda objasnite da ne može bit nula nego da može bit minimalno pet jer nam direktiva to dopušta i da maksimalno koristimo direktivu što nam dopušta i onda imamo najmanju cijenu električne energije, imamo najnižu stopu poreza, imamo najnižu stopu financiranja prenosa transmisije utjecaja inflacije u Hrvatskoj. Jel svugdje vam se u Europi dogodilo zbog povećanih stopa izvlačenja novca znači ono što radi Europska centralna banka da su svugdje u Europi povećale se kamatne stope na poduzeća u Hrvatskoj je najmanja transmisija zbog viška likvidnosti, imamo najniže izvore financiranja za poduzeća, imamo najnižu cijenu rada. I gledajte ako stu to četri do pet imputa u cijeni proizvoda mora se pitati zašto je ta razlika gdje je ta razlika? Mislim mi se moramo pitati ako je cijena električne energije, cijena poreza, cijena financiranja i cijena rada u RH sa svim mjerama tako niska pa ljudi moji neko nam iz trgovačkih lanaca … mora nam objasniti gdje je ta razlika, gdje je ta razlika, pogotovo kada smo na istom tržištu. Pogotovo kada Vlada izmjenama PDV-a na hranu spušta na 5% veliki broj proizvoda i ona kaže mi smo time ostavili poduzećima 300 miliona eura i onda kažemo ako budete radili ekstra dobit mi ćemo vam to uzet i onda napravite zakon i onda tim trgovačkim lancima uzmete 30 miliona eura. Tu nekakva kalkulacija ne štima. Ako ste im dali 300 miliona, a uzeli ste im kroz ekstra dobit 30 miliona il niste dobro radili utjecaj ekstra dobiti izračune, ali tih 270 miliona eura ostalo, ostalo je na njima koji isto sada kao bankari u petom mjesecu će transferirati svojim maticama. Jel objašnjenje banaka kad sam ministra tu pitao, zašto niste uveli oporezovali ovaj dio povlačenja inflacije zašto niste uzeli u državni proračun jel su banke prošle godine, pretprošle godine imale pet miljardi kuna dobiti, neto dobiti, ove godine imaju 10 miljardi jel, 10 miljardi čistog keša imaju bankari i oni izvlače tu dobit, a tih 10 miljardi je taj dobiti koje HNB im plaća na 4%. Inače HNB bi to uplatio vama u državni proračun, vama bi to uplatio u državni proračun zato što je Europska središnja banka rekla ne, morate isplaćivati bankama 4%. Ja sam legitimno pitao zašto tu dobit niste povukli u proračun jel to je novac, to je javni novac, to je novac središnje banke. I gledajte šta se sad događa, neko će se u Europskoj središnjoj banci morati ozbiljno zapitati šta rade. Bundesbanka, njemačka banka je u minusu 20 miljardi eura, Središnja banka Njemačke. Zašto? Zato što su isto to radili, što su morali raditi njemačkim bankama, isplatili su im po 4% ogromni višak likvidnosti na tržištu. I sad recite mi ako je centralna banka Njemačke i centralna banka Nizozemske u minusu 20 miljardi eura, kažu oni se ne trebaju dokapitalizirati jel eto oni tako posluju. Pa ljudi moji kakva je poruka uopće na tržištu u suzbijanju inflacije? Mislim da će se sve mjere, zato vam govorim ovo je pobjeda za inflacijom jedinstvene mjere ne Vlade samo nego i centralnih banaka, to je njihovo centralno pitanje. To je njihovo pitanje šta rade, zašto to tako rade i kada smo mi imali mjeru što je bila dobra mjera, a to je bila mjera gdje smo sav višak likvidnosti na financijskom tržištu držali po 0% kod centralne banke, banke, po 0% smo držali to je bila dobra mjera dok smo imali kune. Znači banke za izvlačenje novca iz likvidnosti su držali kod HNB-a po 0% i nije ništa, banka, centralna banka njima transferirala sa tih 0%. Europska središnja banka mijenja ta pravila, kaže ne, ne, ne možete više to držati po 0%, morate im sad plaćati 4% i preko noći se dogodi u Hrvatskoj apsurd kakvog nema ne samo u Europi nego u Hrvatskoj da danas znate kolko novaca imate kod centralne banke, znate kolko novaca ima? 20 milijardi eura, novac od banaka sjedi na računu HNB-a 20 milijardi eura po 4%, po 4% ljudi moji. Super. Mi ovdje tražimo dva miliona kuna, pet 50 eura, 100 eura držimo tražimo, mučite se razumijete, ne znam šta čarobirate da bi dali transferirali taj dio. I gledajte šta se događa od 80 miljardi eura koliko je bilanca banaka od 80 miljardi, 20 miljardi keša se drži po 4%. E sad ja vas postavljam pitanje kolegice i kolege, koji je interes banaka da posuđuju novac da se gospodarstvo oporavi, da krene u novi investicijski ciklus? Nema ga. I zato su privatne investicije nula, zato što nemaju taj novac. A znate zašto im banka ne želi davat novac? Pa zašto bi ga davala taj novac plasirala kada ga fino drži kod centralne banke i zarađuje 4% čisto bez ikakvog rizika u plasmane. I onda se ovdje pokušava se Vlada trudi, stvarno se trudi pa smanjimo PDV, pa smanjimo nekakve mjere itd., ali nemate refleksiju na tržištu. I zbog toga više puta pitamo ova inflacija jest nešto najgore što se može dogoditi društvu. Jer nemojte zaboraviti kroz društvo, kroz povijest nas je naučila da su svi ekstremisti, ekstremne strane nastajale u društvu kao posljedica inflacije. Pa Hitlera je dovela inflacija na vlast ljudi moji. U Njemačkoj, Vajmarskoj Republici je satrala Nijemce, satrala ih od 1920. do 1929. i onda je još uletio onaj slom bankarski Pa zašto je Argentina bankrotirala i ove druge zemlje zbog inflacije? Znači to su najozbiljniji problemi u društvu vam stvori inflacija i zbog toga danas i ekstremizam i ekstremno desno u Europi ljudi moji. I onda se pokušavamo nekakvim mjerama boriti, znači moramo ono što je kod nas problem, znači ne prozivam HDZ ljudi moji, ja ću vas podržati u ovome. Znači svaka Vlada koja dođe moramo vidjeti zašto nam mjere kojima se trudite ne reagiraju na tržištu, ne reagiraju. Imamo ozbiljni problem. Mehanizam transmisije da se smire ti tržišni mehanizmi ne djeluju i zato ovaj odgovor. To je pitajte nekoga drugoga itd. Vlada mora imati, znači povjerenje građana je u Vladu koja god ona bila da može smiriti ovo što se događa na tržištu. I onda smo prvo govorili da je uvozna inflacija, da je ovo ovakva inflacija, da je ovo ovakvo, ovakvo i na kraju ništa od toga, ništa od toga. I danas nam se događa da imamo takve strukturne probleme, takve strukturne probleme koje ćete tko god dođe dalje na vlast, tko god ne ulazim čak sad ovdje potpuno se mičem od toga tko će doći 2024. imat će ozbiljnih problema, ozbiljnih problema jer mehanizmi Vlade više ne djeluju, ne djeluju. I to su ozbiljni problemi i za nas ovdje u Saboru, ozbiljni problemi jer najlakše, kažem vam ja sam ovdje pobrojao evo 25 skupina proizvoda koje je Vlada spustila PDV na 5%, 25 proizvoda. Evo ga. Znate koliko se inflacija mjeri proizvoda? Koliko inflacija mjeri proizvoda? Inflacija mjeri 9 stotina proizvoda, 900 proizvoda u 9 gradova Hrvatske vam se mjeri inflacija, 900 proizvoda. Znači oni svaki mjesec zapravo vode. I sada uzmite ovih 25 i zato vam kažem, znači ovi koji rade i donose odluku moraju nekoga pitati ljudi moji pa šta mi se događa na tržištu. Ja sam, rekli ste kruh sam smanjio na 5%, narasla cijena. Imate nisku električnu energiju, imate nisku cijenu rada, ljudi moji pa kako je mogla otići cijena 70%? O.k. Dođete, pitate ljudi moji netko vam mora to ispitati šta se dogodilo. O.k. ako ste povećali plaće super, onda kažete ljudima svima ste u pekari povećali plaće, ima neko opravdanje. Idete dalje povrće, voće, meso, sve artikle koje ste dali, jel' krumpir ide 130%. I ako ste vi i s druge strane pokazuju vam podaci da se nisu povećale plaće, nisu povećale plaće sad u siječnju svim mjerama. Pa to je zvono za uzbunu, to to je zvono za uzbunu ljudi moji, netko se nama ruga, netko se nama ruga. Nema tu ponude i potražnje kao što je na tržištu. Ljudi moji Vlada djeluje u interventnim teškim vremenima, a inflacija je najteže vrijeme za građane. onda morate dobiti i nama odgovoriti šta je to da možemo pogoditi tu mjeru, da možemo pogoditi tu mjeru. Jer do sada se pokazalo da sve ovo što činite i što činite u pozitivnom smjeru, što čine brojne zemlje u Europi, brojne zemlje čine slične proizvode efekti na hrvatskom tržištu ne pokazuju sami imate podatke. Znači ja ponovo govorim o podacima koje objavljuje Državni zavod za statistiku, ne govorim o nikakvim drugim podacima. Pa da nekoga priupitate da kažete ljudi moji PDV je 5%, električna energija tako niska, cijena rada nikakva, niska, cijena financiranja niska. Pa ljudi moji pa kako je moglo narasti 60, 70%? Pa gdje je ta razlika? O tome vas pitamo i to je onaj dio da mi onda sutra u Saboru god bio na vlasti da kaže ljudi moji kontrolni mehanizmi, povratna informacija razumijevanja šta nam se tu događa je nužna da bi svaka Vlada mogla i morala donositi efikasne politike. Jer u inflaciji je vrlo teško pogađati onakve mjere, jer ono što se događa na drugoj strani je ludilo. Inflacija je pohlepa, to je jedno ludilo koje je zavladalo. Pa cijene su nekretnina 4, 5, 6, 7000 eura. Ljudi vade te novce, kupuju obveznice ove trezorske zapise, prva trojica 50 milijona eura. Pa ljudi moji Pa ljudi moji ja moram priznati ja ne znam u kojoj ja zemlji živim? Evo tu nas sve gledam, odemo evo ja i predsjednik Jandroković otići ćemo na banku i reći 5, 10 000 eura, a odakle ti, ti si političar, ti si ovo, ti si ono. O.k. Pa nešto, ja sam isto podržao obveznice, rekao sam da je to dobar proizvod. I I mi sad, oni gledaju jel' Vlada kupila 5 ili 10000 eura gleda jel' tako? Tko je kupio od obveznica 10 000, 20 000? Ovaj je kupio za 50 milijona, nitko ga ništa ne pita, nitko ga ništa ne pita odakle ti 50 milijona eura, 70

Sada idemo na drugu raspravu u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista poštovani kolega Bajs, izvolite. Štovani predsjedavajući, državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Da govorimo o činjenici da Vlada Republike Hrvatske i kroz sve ovo vrijeme naznačivala što je učinila kako bi pomogla gospodarstvu i građanima, tako da smo čuli da su cijene električne energije, plina, benzina, nafte zapravo ograničene. Čuli smo i to da kada govorimo o mjerama Vlade, da je Vlada posebice gledajući na prehrambene proizvode donijela čak i listu tih proizvoda kojima je ograničena cijena. Vlada RH Vlada RH je predložila ovom saboru i danas to imamo na sjednici jeste smanjenje i PDV-a na niz proizvoda koji su trebali dovesti do čega, umanjenja inflacije i dizanja životnog standarda to je službena dakle verzija. Međutim, naravno kada pogledate brojke onda sasvim sigurno Hrvatska prednjači po stopi inflacije u eurozoni, a evo ovih mjeseci je prva. To govori samo jedno da te mjere očito nisu dokraja dale rezultate. Tko god ne vjeruje može pogledati dakle brojke koje se vežu posebice uz prehrambene proizvode koji su u konačnici ključni dio ukupnosti proračuna našeg čovjeka, građanina RH. Mi smo po tome zapravo vodeća zemlja u EU gdje gotovo 30 do 35% prihoda odlazi upravo na prehranu, a cijene su razredno poprilično različite od onih koje imaju druge zemlje članice EU. To je rečeno i to je potpuno točno da trgovački lanci kada govorimo o njima imaju poslovnice ovdje, poslovnice imaju u nizu drugih država Sloveniji, Austriji, Njemačkoj i da istovjetni proizvodi u Hrvatskoj koštaju u pola ili duplo više. Naravno naši građani imaju upola manje ili dva puta manje plaće od ljudi koji žive u tim zemljama. Stoga naravno i onaj dio ključni elementa, a što Vlada mora raditi je pitanje životnog standarda. trenutku ovdje se spomenuo nadstandard, da li je ili nije izrečeno od državne tajnice to ćemo vidjeti u stenogramu, ali to je nebitno. Govori se zapravo o tome da Vlada pokušava dići životni standard. Službeni podaci Eurostata pokazuju upravo obratno, mi smo i dalje među najlošijim članicama EU po životnom standardu stanovnika Hrvatske, a ovaj inflatorni udar je samo naravno potkrijepio samo upravo to. Moram naglasiti da bila je teza da država ne može ništa napraviti, da je ovo tržna ekonomija. Međutim, država je napravila neke stvari, ne samo smanjenje PDV-a nego i ograničenje cijena primjerice energenata koje idu za time da u tržnoj utakmici jer mi imamo više dobavljača naftnih derivata koji su pod tim ograničenjima morali raditi, očito je to moguće. To vrijedi i za električnu struju s time da ćemo kod obračuna struje mi to platiti jer državni, jer je Vlada RH već donijela odluku da će se sa otprilike milijardu eura dokapitalizirati HEP da se pokriju gubici zbog smanjene cijene proizvodnje električne energije. A kad govorimo o PDV-u čili smo koliki je to bio trošak države i Državnog proračuna preko 300 milijuna eura samo na prehrambenim proizvodima koji se nikako nisu pretvori u ono što je zapravo bio cilj, a to je zapravo da cijene ostanu ako ništa drugo stabilne. Ideja da država nema s time ništa i da donošenjem ovih mjera će tržište samo to regulirati očito ne igra kad i sama Vlada radi istovjetne stvari samo ponekad kaže to je na trgovačkim lancima, a ponekad je to na njima. A kad pričamo o tim trgovačkim lancima ne treba zaboraviti da je bio set sastanaka kod premijera Andreja Plenkovića gdje je u dogovoru sa kakti dakle trgovačkim lancima ograničene cijene za 30-ak ili koliko već sad 50-ak proizvoda od carskog mesa pa do toaletnog papira, to je moram priznati pomalo vuče na dakle naše kolege iz Srbije i gospodina Vučića koji je to napravio koji dan prije, a podsjeća i na vrijeme komunizma kada se to smatralo kao jednim rješenjem ekonomskih problema. Naravno te mjere nisu donijele nikakve posebne rezultate, tih proizvoda zapravo nema i trgovine ih ne prodaju. Oni su to bili potpuno jasni da ukoliko nemaju ekonomski rezon da neće to niti raditi, niti prodavati. Dakle, ono što bih izrekao da Vlada se mora odlučiti da li će reagirati ili neće. Ne može reći u jednom trenutku mi nemamo ništa s trgovačkim lancima, a sa druge strane kada zatreba onda ih zovu na razgovore. A sad kad pričamo o tim razlikama o cijenama u istovjetnim prodavaonicama dakle tih lanaca ima još i jedna mala razlika. Dakle, zbog tih povećanih cijena u apsolutnom iznosu ne samo da pada životni standard u Hrvatskoj nego se dešava i nešto drugo. Naše poslovnice ovdje u Hrvatskoj su najprofitabilnije od svih trgovina koje te firme imaju. Dakle, govorimo o lancima i kad pogledate da oni zarađuju više u Hrvatskoj nego u matičnim državama postavlja se pitanje kako je to moguće. To vrijedi doduše i za banke jer i banke dakle imaju ponekad veći dobitak u ukupnosti, dakle u apsolutnim iznosima u Hrvatskoj nego recimo u Italiji. kako je to moguće da naši građani omogućavaju toj banci da ima veći dobitak, na samo toj nego i mnogim drugima, veći dobitak u maloj Hrvatskoj nego u jednoj velikoj Austriji ili Njemačkoj. Dakle, nešto u sistemu nije dobro postavljeno. A Vlada se zove vlada zato što vlada. Zato što je odgovorna za ove sve procese i dešavanja. Naravno kad govorimo o tom porastu cijena posebice hrane i inflaciji koja je u nebesima činjenica je da ovog trenutka životni standard nedvojbeno po nama pada i da mnogi građani imaju problema egzistencijalnih, pritome mislim na one koji nemaju dopunske izvore prihoda prvenstveno mislim na umirovljenike i eventualno nezaposlene, onda očekujemo naravno i jasne Vladine mjere. Smanjenje PDV-a da, to je napravila recimo Francuska, ali Francuska je napravila i neke druge aktivnosti. Oni jesu razgovarali sa prvo trgovačkim lancima, konkretno njihov ministar financija ne premijer i kasnije sa proizvodnjom, proizvođačima u prehrani. I s njima je usklađeno to da cijene naravno moraju rasti samo uz mjere vlade i aktivnosti koje oni poduzimaju u onoj mjeri koja je opravdana i prihvatljiva. Dakle, da nemaju ekstra zaradu jer u principu do ove inflacije dakle vlasnik trgovačkog lanca i bio relativno siguran, ali nisko profitabilni posao. Sad je to postalo, pogledajte si ekonomske analize, visoko profitabilan posao dakle, a i dalje siguran. Tu naravno Vlada mora napraviti neke, neke ovaj dopunske mjere kako bi došlo do toga da ne bude, ono što sam rekao u početku, da sve mjere smo donijeli, sve smo napravili, da bude ona izreka „operacija je uspjela, samo je pacijent umro“, što će reći, mi smo sve dobro napravili u suzbijanju inflacije, a pacijent je zapravo hrvatski građanin i hrvatski potrošač koji nije baš mrtav nego je polumrtav jel teško može pratit jel sve što se dešava. Ono što bih istakao da naravno postavlja se pitanje da li postoje neki dogovori oko toga? Da, vrlo je teško da baš svi trgovački lanci imaju gotovo identične cijene u Hrvatskoj i gotovo vrlo slične cijene u njihovim matičnim državama i da je ta razlika naravno na našu štetu. Ja ću podsjetiti da dakle i Fokus i Reformisti i svi oni koje evo danas zastupamo ovdje smo za slobodno tržište, to znači za smanjenje poreza i mi ćemo podržati ovaj prijedlog zakona bez obzira na, na to što ne vidimo onaj konačni rezultat, ali da isto tako i tržište ima svoja ograničenja i da se mora postupati u slučaju primjerice dakle onoga što je rak rana koja se može dogoditi, a to je pitanje monopola. I mi imamo Agenciju za tržišno natjecanje koja je ovog trenutka i krenula u aktivnosti utvrđenja da li postoji dogovor nelegalni između u ovom slučaju teleoperatera da u okviru dogovora ne dižu cijene ili ne spuštaju cijene iznad određenih dakle visina kako bi zapravo potrošači, u ovom slučaju dakle njihovih usluga, imali vrlo mali izbor i da praktički otišli bilo kog teleoperatera imate otprilike i jednake cijene iako mogu biti i niže, ali onda je dobit naravno manja. Bilo bi zanimljivo da li postoji neke, neke naznake, da postoji neki monopolski dogovor i u slučaju trgovina i trgovačkih lanaca. Ja neću reći da ima, ali znamo ko bi to trebao provjeriti i znamo da je krajnje čudno da postoji takva razlika u cijenama koja je istovjetna u Hrvatskoj, a istovjetna u Njemačkoj, a na štetu Hrvatske. Stoga da, treba pomoći gospodarstvu, da treba snizit, ne samo ovaj porez nego i puno parafiskalnih poreza, blagajna je inače dakle kao što je rečeno od ministra financija, gotovo pa prepuna shodno tome hajdmo napraviti nešto, ono što se očekuje od Vlade, a to je da ovi rezultati koji, ove mjere koje su poduzete od kojih su neke i dobre, neke nisu, ali da u konačnici daju neki rezultat jel rezultat ne može biti da mi imamo jednu od najvećih inflacija, a sada i najveću inflaciju u EU i eurozoni, rezultat ne može biti da cijene hrane rastu u nebesa, a da cijene su različite od drugih cijena i ne može biti da dijelovi gospodarstva imaju ekstra profite dok drugi dijelovi gospodarstva imaju velike minuse. Dakle paritet ukupnosti toga uz dakle razmišljanje da postoji mogućnost da postoje neke nelegalne stvari, a znamo ko to vodi AZTN, koji opet naravno može i treba imati nadležnost ne samo kao neovisno nego kao i institucija koja je u okviru dakle ukupnog poretka, ukupnog teritorija RH, napravi iskorak i vidi o čemu se tu radi. 300 milijuna eura, to je izrečeno, to je brojka, je zapravo smanjenje PDV-a samo na prehrambene proizvode i samo u jednoj godini, a 30 milijuna eura je naplaćeno dakle ekstra profita i da to su ekstra profit koji kao što sam rekao ide prema trgovačkim lancima. Trgovački lanci naravno rade ono što mogu, a to je što im se dozvoli. Ako neko može podić cijene, ako ima monopolsku situaciju na tržištu zašto ne bi iskoristio, inflacija je ta koja to radi, ne samo da pomaže proračunu RH, a na štetu građana nego i na korist mnogim drugima, tako da i banke i lanci trebaju zapravo poslovati u oštrijoj konkurenciji u korist kupaca, a da država im omogućuje ovo sve što govorimo. ovo sve što govorim točno pokazuju dakle brojke Eurostata, pokazuju brojke dakle koje se mogu vidjeti pregledom Interneta kao što to kaže naš premijer, uzmite Google pa pogledajte, pa jednostavno uzmite Google pa pogledajte koliko bilo koji trgovački lanac ima cijene istovjetne u Njemačkoj i Austriji i naše u Hrvatskoj i ustanovit ćete da postoji ogromna razlika uz manje troškove rada, uz manje poreze u Hrvatskoj, uz to da im je kakti cijena plina, nafte i svega što im je bitno, energije, jeftinija, proizvod je bitno skuplji, a razlika ide naravno u džep vlasnika s time da i vlasnici većinom nisu iz Hrvatske iako to u ovom slučaju čak i nije bitno, mi smo u EU i svatko može biti konkurentan, a na poravnavanju ovih situacija naravno mora raditi Vlada RH, da li je da li je to Ministarstvo gospodarstva ili Ministarstvo financija, u Francuskoj je to Ministarstvo financija, ali to je potpuno svejedno, Vlada mora biti odgovorna za ova dešavanja. I stoga da bi povratili povjerenje u dakle mjere koje su poduzete u njima mora biti rezultata, hvala. Sada će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovana zastupnica Grozdana Perić, izvolite. **Perić, Grozdana (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice sa suradnicom. Da, danas je pred nama još jednom Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, dakle zakon koji izravno utječe ovdje na cijene kako je to navedeno u samom obrazloženju, a to su cijene energenata i cijene toplinske energije i slično, briketa, sječki i Dakle, ovdje smo se koncentrirali upravo na taj dio PDV-a gdje je za provedbu ovog zakona kao što je rečeno uvodno, nisu potrebna dodatna sredstva u Državnom proračunu, ali se smanjuju prihodi RH u periodu od 1. travnja do kraja prosinca '24. za 34,5 milijuna eura i 11,5 milijuna eura za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2025. Dakle ovaj prijedlog zakona odnosi se na razdoblje od jedne godine i kao što je gđa državna tajnica pojasnila, dakle Vlada na ovaj način prati sve ono što se događa na tržištu i da li je eventualno, da li je učinak i da li su potrebe za zadržavanjem ovih mjera potrebne i dalje jer, sjetimo se da je učinak ovog zakona bio i u prethodnoj godini dana, ali procjena Vlade je upravo da su i dalje prisutne nestabilnost i inflatorni pritisci, nestabilnost tim više što vidimo što se događa u svijetu i u Europi, bilo ratom, bilo svim ostalim utjecajima, prema tome, ovo je kvalitetno utjecanje na cijene upravo onih proizvoda kojima građanima i kućanstvima, poduzetnicima, a isto tako javnim ustanovama itekako utječe na građanima na život i na kvalitetu života i jednako tako i na troškove koje moraju snositi. Sjetimo se da je porez na dodanu vrijednost kao takav imao kod nas se ima zapravo maksimalna i nominalna stopa je 25%, s tim da imamo isto tako diversifikaciju na 13 i na 5% i upravo PDV i na ovaj način kako je više puta intervenirano u zakonu bilo u 2019. ili u 2020. 2020. i '21. g. Dakle sve je to utjecalo na način da se zaista pomaže građanima i kućanstvima da imaju što kvalitetnije odnosno što niže cijene energenata. Vlada RH nikada nije skrivala činjenice kolika je stopa inflacije i kolika je ona bila u kojem kvartalu, na kraj, jednako tako se uspoređujemo i kontroliramo u odnosu na Eurostat pa ako se sjetimo da je u 2023. stopa inflacije bila 8%,a da je u zadnjem kvartalu 2023. ona 4,5%, onda je to upravo sukladno projekcijama Vlade i Ministarstva financija koje je projiciralo da će stopa inflacije biti oko 4% u 2024., dakle itekako se vodi računa o svim segmentima i vrlo kvalitetno se prate svi utjecaji ne, ne ovaj, ne čini na način da se na bilo koji način te i činjenice ne iznesu u javnost, prema tome, sve je to vrlo dostupno i vrlo transparentno. Ono što bih htjela napomenuti, da je u prosincu 2023., npr. stopa inflacije u Slovačkoj bila 6,6%, Austriji 5,7, Njemačkoj 3,8, Francuskoj 4,1, prema tome, nismo mi država koja značajno ili jako značajno odstupa od prosjeka EU, prema tome, sve mjere koje je Vlada poduzela su itekako dobre i kvalitetne. Ja bih htjela se još jedanput referirati upravo na sam utjecaj ovih izmjena zakona. Naime, kada pogledamo što se događalo u ovom periodu, onda možemo reći da je cilj s ovim izmjenama upravo da se cijena plina za kućanstva i javni i neprofitni sektor te za poduzetnike ostane ista, dakle na nivou koji je ona i sada. Za kućanstva subvencije koje su sada na računu, one ostaju i dalje 19,90 eura po MWh uz zadržavanje snižene stope PDV-a, dakle 5%. Poduzetnici s potrošnjom do 10 GWh i dalje će dobivati vaučere za plin, a i dalje ostaje upravo ova stopa, dakle do '25. stopa PDV-a od 5%, jednako tako za plin i za grijanje iz toplana i za ogrjevna drva. Prema tome, ovo, ove sve mjere izravno utječu na građane koji se i one građane koji se griju i preko toplana, a to je ono kako sam već i kazala, preko 160 tisuća kućanstava. Jednako tako, cijena struje koja je do 3000 kW za kućanstva, 59 centi ostaje i dalje takva i one koje su preko 3000 kWh je 88 centi. Na ove cijene dakle koga se sve ovdje zahvaća, to je preko, ova mjera zahvaća preko 2,2 milijuna kućanstava RH. Upravo i jednako moramo istaknuti da su zamrznute cijene proizvoda one koje su cijene poljoprivrednih proizvoda i ovih najnužnijih proizvoda kućanstava, za njih 30 proizvoda i dalje ostaju na snazi upravo te zamrznute cijene. Ono što još moram istaknuti da je upravo ovim mjerama i kada se govori o tome da je kakav je kumulativni i nominalni rast plaća i rast inflacije onda moram istaknuti zaista da je od 2016. naovamo da su plaće rasle brže od cijena, tako da su one rasle za 52 odnosno 153,6% odnosno 52,4%, a da je inflacija bila 26,9%. Prema tome, imamo upravo suzbijanje kada ovdje kolege govore o tome da Vlada ne vodi računa o tome kolika je ta košarica i što se i da je zapravo nominalni rast plaća niži od rasta inflacije onda to brojke brojke demantiraju jer to nije točno. Jednako tako u odnosu na realni rast plaća on je 20% unatoč tome što smo prošli prošli kroz brojne krize, bilo da se radi o pandemiji, covid krize ili o upravo utjecaju rata koji je automatski doveo do nestabilnosti na tržištima energije, koji je uz to utjecao i na tržišta poljoprivrednih proizvoda, što je itekako izazvalo mnoge poremećaje u svijetu, pa tako i kod nas. Međutim, upravo pravovremenim mjerama koje je Vlada poduzimala cijelo ovo vrijeme, dakle kontinuirano kroz godine, nije to samo jednokratno, ja ću samo napomenuti kada govorimo ovdje o poduzetnicima, ono što je bilo jednako tako jako važno upravo u razdobljima tih i takvih kriza da su mali poduzetnici imali i imaju mogućnost plaćanja plaćanja obveze za PDV po naplaćenim naknadama, naplaćenim fakturama i to sjećate se da smo podigli prag sa 3 na 7,5 milijuna odnosno kasnije u 2020. na 15 milijuna kuna. Prema tome, u takvim uvjetima kada poduzetnik ne može naplatit svoje potraživanje, a treba mu za funkcioniranje uz ono što je Vlada poduzela da se zaštite, zaštite upravo poduzetnici na način da im se omogućava isplata plaća i dijela dohotka, to je nešto čime se itekako spasilo preko nekoliko stotina tisuća radnih mjesta i brojni poduzetnici koji su na taj način sve ono zatvaranje ekonomije zaista puno bezbolnije prošli nego što bi to bilo da se pustilo da tržište o kojemu neki kolege govore, a zapravo ne znaju kako funkcionira, da je tržište samo to reguliralo. Da postoje problemi u određenim branšama koje koriste određene situacije i ja bi rekla love u mutnom tamo gdje, gdje im se pokaže prilika, nego, više nego očito, ali jednako tako vidimo da je, da tržište itekako funkcionira na način da imate brojne akcije, brojna snižavanje cijena jer oni svako to svoje povećanje cijena osjete na svojim vlastitim prometima. Prema tome, borba na tržištu je vrlo velika i to je ono zbog čega kao takvo mora, mora djelovati i mora funkcionirati, a ove upravo mjere koje se odnose na ove elementarne uvjete života o kojima itekako računa Vlada je u našoj državi mnogi odnosno mnogi građani nisu upravo osjetili te značajne oscilacije u cijeni energenata i na taj način je standard građana itekako bio i još uvijek jeste zaštićen. Nemojmo zaboraviti da su postojale isto tako i postoje brojne mjere koje Vlada poduzima, ne samo vezano za cijene nego su to i određene mjere koje se odnose na pakete subvencija pomoći ugroženim skupinama u sustavu socijalne skrbi, umirovljenika itd.. Prema tome, sve ono o čemu mnogi od kolega sa druge strane ne žele priznati da je, da je sa ovim mjerama obuhvaćeno jako puno osoba i poduzetnika, a jednako tako da su se upravo razlike i mirovine na kraju podigle i teži se, a i podižu se i najniže plaće, dakle da taj, da taj raspon i standard bude što kvalitetniji. Prema tome, Klub HDZ-a će svakako podržati ovaj, ovu izmjenu zakona. U ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina govorit će poštovani zastupnik Vladimir Bilek, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice, kolegice zastupnice i zastupnici. Pa PDV značajna je stavka u proračunskim prihodima države. Proteklih godina svjedočili smo zahvaljujući odlukama Vlade, PDV je bio važan alat u borbi za standard hrvatskih građana koji je zahvaljujući brojnim negativnim kretanjima, kako na domaćem tako i na globalnom planu bio značajno ugrožen. Izdvojio bih samo dvije ugroze, pandemiju covida i rusku agresiju na suverenitet Ukrajine jer pandemija je urušila proizvodnju i snabdijevanje tržišta, a ruska agresija pak svjetske, ekonomske i gospodarske tjekovine. Od prvog dana krize Vlada RH uz sve mjere koje je poduzela da sačuva kvalitetu življenja, standard građana i opstanak poduzeća, posegnula je promjenama i stopa PDV-a. Smanjenje Smanjenje stopa poreza na dodanu vrijednost otvorila je prostor proizvođačima da smanje izlazne cijene svojih proizvoda, trgovcima da se smanje cijene na policama, no nažalost bilo je onih koji su te mjere Vlade iskoristili za povećanje svojih prihoda zadržavajući visoke konačne cijene prema potrošačima. Izmjene poreza na dodanu vrijednost utjecale su i na cijene mnogih od usluga. Ulaskom u EU 1. srpnja 2013. g. došlo je do usklađivanja propisa na području oporezivanja PDV-om te je donesen

1. siječnja 2017., 1. siječnja 2018., prvim danima 2019., '20., '21. te travnja '22., listopada '22., siječnja '23., 1. travnja iste te godine te 1. siječnja 2024. g. Riječ je i o usklađivanju sa direktivama EU, ali intervencijama na iznos PDV-a kad su u pitanju pojedini proizvodi i usluge koje najviše utječu na standard građana. Vlada je intervenirala na cijene sadnica i sjemenja, gnojiva i pesticida, hranu za životinje, javnu uslugu, prikupljanja komunalnog otpada, isporuku električne energije, pojačanje praga na ulazak u sustav PDV-a, lijekova onih receptnih i bezreceptnih, isporuku knjiga i novina koje izlaze dnevno, dječjih pelena, mesa, mesnih prerađevina, ribe, povrća usluge povezana autorskih prava, isporuku uslugu i prodaja na daljinu, isporuke plina, ogrjevnog drva pa opet dječje hrane, više prehrambenih proizvoda prirodnog plina, isporuke grijanja iz toplinskih stanica, ali u kulturi ulaznica za koncerte, razna ostala sportska i kulturna događanja i još mnogo toga. Prijedlogom zakona o izmjeni Zakona o PDV-u s konačnim prijedlogom zakona o kojem danas ovdje raspravljamo i o kojem ćemo glasovati, Vlada RH osigurat će i u narednom razdoblju građanima RH priuštive cijene za isporuku prirodnog plina, uključujući naknade vezane za tu isporuku. Cijene grijanja iz toplinskih stanica uključivši naknade vezane za taj dio isporuke te cijene isporuke drva, peleta, briketa i sječke. To 31. ožujka 2025. g. produžit će se primjena niže stope PDV-a od 5% na navedene isporuke te zadržati sadašnja razina opterećenja, ublažiti utjecaj na cijene, čime će se spriječiti udar na standard građana, ali i negativne posljedice za gospodarstvo u cjelini. U istom tom prijedlogu Vlada ističe da za njegovu provedbu nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu RH, a žurni postupak opravdava činjenicom da je potrebno produžiti ove mjere, čija primjena ističe 31. ožujka 2024. g. I za kraj, Klub zastupnika nacionalnih manjina podržat će ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku govorit će poštovana zastupnica Ružica Vukovac. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovani predsjedavajući, poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Pozdravljamo, naravno, svako porezno rasterećenje koje će dovesti do veće kupovne moći građana. U tom smislu želim iznijeti jedan konkretan primjer. Dakle portugalska vlada uvela je nultu stopu PDV-a na osnovne prehrambene namirnice kako bi obiteljima ublažila teret inflacije. Uvažavam da se radi o jednoj starijoj zemlji članici EU i da to moguće nama ne bi bilo blagoslovljeno, ali mi nismo niti pokušali i to je ono što me brine. Znači portugalska vlada u Lisabonu smanjila je u travnju pretprošle godine stopu PDV-a za 46 osnovnih prehrambenih namirnica uključujući mlijeko, kruh, rižu, rajčice, meso, sa 6 tadašnjih postotnih poena na 0%. Mjera je pomogla smanjiti cijene, želimo i dalje kontrolirati cijene osnovnih prehrambenih proizvoda kako bismo pomogli portugalskim obiteljima, tvrdi to premijer Portugala. Podaci najveće portugalske udruge za zaštitu potrošača također, su pokazali da su se cijene osnovnih namirnica uključenih u tu košaricu smanjile dakle pale za 8%. Hrvatska o tome ni ne razmišlja. Dakle unatoč činjenici da nas inflacija izjeda i da Hrvati ipak kupuju najskuplji kruh u eurozoni, a kako se činjenica su cijene žitarica na globalnoj razini pale ispod one predratne, govorimo o ratu u Ukrajini, razine s kraja 2021. zapravo uklopila u zamjetno povišenu percepciju inflacije među hrvatskim građanima, isto tako nikako. To je zapravo prilično blaga konstatacija jer prema podacima EUrostata cijena kruha u Hrvatskoj je, promatrano u razdoblju od siječnja 2022. kontinurirano rasla pa i nakon prve polovice 2022. od kada datira globalni trend pada cijena, koji je eto, još uvijek nije stigao do polica u hrvatskim trgovinama, dakle unatoč subvencioniranim energentima i zamjetno nižim cijenama cijenama žitarica, sve su to zapravo, znamo, krucijalni i ulazni troškovi u proizvodnji i prodaji kruha ipak sniženje cijena kruha nema. Čak i kada uzmemo u obzir specifične faktore i činjenicu da rast cijena kruha nije svojevrstan, odnosno svojstven samo Hrvatskoj, već je prilično rasprostranjena pojava među zemljama koje dijele zajedničku valutu, intenzitet rasta cijena od kraja 2021. g. naovamo uistinu je frapantan. Ili da budemo precizni, dakle otprilike dvostruko je veći rast cijena kruha u Hrvatskoj od prosjeka za zemlje Troškovi hrane i dalje su jedna od najbitnijih stavki za ogroman dio svjetske populacije, to ćemo se svi složiti. Dakle podsjećam da su cijene pšenice i kukuruza samo tijekom prošle godine smanjene za gotovo trećinu. Iz perspektive proizvođača, ni početak godine nam ne sluti na dobro. Dakle u svega 2 mjeseca kukuruz je zabilježio pad cijene od oko 13%, dok je pšenica već u minusu od dodatnih 7%. Domaći poljoprivrednici stjerani u kut zbog visokih cijena repromaterijala smanjili su naravno onda zasijane površine pod pšenicom, a što drugo a manje zasijanih površina uslijed niskih otkupnih cijena prije ili kasnije će imati za posljedicu rast cijena. Ali u ovom trenutku tek valja konstatirati kako su se cijene žitarica spustile, dakle ispod one predratne razine sa kraja 2021. godine. Moram ovom prilikom podsjetiti, dakle Udruga „Glas poduzetnika“, Udruga hrvatskih malih mljekara, Udruga proizvođača paškog sira i grupacija mesnih industrija predložile su Ministarstvu financija uvođenje odredbi jedinstvene stope PDV-a od 5% na prehrambene proizvode, PDV na prehrambene proizvode i naravno trenutno previsok neovisno o određenim smanjenjima. Visoke stope PDV-a na hranu nepovoljno utječu na poslovanje brojnih proizvođača mliječne i mesne industrije, te znatno ugrožavaju njihovu konkurentnost na domaćem, ali i stranom tržištu. Uvažavam da je od 1. travnja 2022. godine smanjen PDV na maslac sa 25%, te svježe meso i ribu sa 13% na 5%, ali da je PDV na mlijeko kojeg naši građani konzumiraju u itekako visokom postotkom ostao isti, dakle 2013. godine povećan je sa 0 na 5% i to nije dobro. Smanjenje PDV-a nije obuhvatilo proizvode poput fermetiranih mliječnih proizvoda, sirnih namaza, mesnih prerađevina, salama, pršuta koji se i dalje oporezuju sa 25% PDV-a a sa 25% oporezuje se i zamrznuto meso i riba. Ove udruge smatraju da to znatno smanjenje zapravo smanjuje onda, da to znatno smanjuje prihod mnogim proizvođačima koji u određenom razdoblju godine ne uspijevaju ostvariti prodaju svog svježeg mesa i ribe. Drže da je zanemarivanjem tih kategorija Vlada ugrozila njihovo poslovanje, dakle poslovanje proizvođača iz mliječne i mesne industrije, a ponajviše onih malih jer su oni najosjetljiviji. Tim potezom stvoren je potpuni disbalans u konkurentnosti domaćih i uvoznih proizvoda jer Hrvatska nije usklađena sa praksama drugih europskih zemalja gdje se PDV na hranu kreće od nula do 10% zbog čega cvate prodaja uvoznih mliječnih proizvoda u Republici Hrvatskoj kao i mesnih prerađevina dok se istovremeno primjerice u Poljskoj domaća proizvodnja štiti uz stopu PDV-a na hranu od 0%. Ove udruge smatraju da je ulazak Hrvatske u Schengen zapravo predstavljao pravo vrijeme za smanjenje PDV-a na mliječne i mesne proizvode i da bi takav potez itekako pridonio oporavku hrvatske ekonomije. No, evo nisu dobili podršku vladajućih. Činjenica jeste da imamo daleko najveći PDV na hranu u EU. Možda se zapravo trebalo razmisliti o jedinstvenoj stopi od 5% i time stvoriti konkurentne proizvođače hrane. Jedno od najboljih oruđa u borbi protiv inflacije je imati na raspolaganju hranu iz vlastite proizvodnje. Svakodnevno svjedočimo kako inflacija u Hrvatskoj na svojoj koži, to najviše osjećaju naši građani kako inflacija zapravo raste, cijene rastu, potrošačka košarica sve nam je skuplja, a kraj se barem za sada još u u ovim geopolitičkim okolnostima kojima svjedočimo nikako ne nazire. Svaki mjesec mnogi u Hrvatskoj ulaze u novu financijsku pustolovinu, samo na hranu, na režije, na kredite nekim obiteljima otpada više od 80% njihovih mjesečnih prihoda, najviše od toga naravno na hranu. Sve ono što smo prije godinu dana plaćali nekih stotinjak eura danas je to najmanje 200 eura. I to je velika razlika. I nju građani primjećuju i dojavljuju nam je, ali evo mi smo tu očito nemoćni. Građani zbog promjenjive kamatne stope također strahuju, sve je dulja zapravo lista građana kojima je problem podmiriti one osnovne životne troškove, a to pokazuju i dostupne analize Hrvatske narodne banke htjeli mi to priznati ili ne. Došlo je do porasta udjela troškova hrane i režija u samom dohotku i taj porast je bio najizraženiji kod onih kućanstava koji su u nižem dohodovnom razredu. Njima su troškovi hrane i režija porasli sa oko 80% dohotka na gotovo 90% dohotka. I to tvrde ekonomski stručnjaci, znači nije ovo moj zaključak nego ipak onih ljudi koji su renomirani u tom području. Takvih u obitelji u zemlji gotovo da imamo 3 stotine tisuća. Sa prosječnom plaćom sve je teže izgurati mjesec, pa mnogi onda rade i dodatne dodatne poslove. Uglavnom su to poslovi na crno. Srednji sloj nam polako u društvu nestaje, a procjenjuje se kako će više od 100 000 građana do kraja godine završiti u blokadi. Oni prostora za uštede jednostavno nemaju. Mogu kupovati na akcijama, ali i dalje imaju ozbiljnih problema. Kad govorimo o bankama, samo bankama dugujemo gotovo 20 milijardi eura, 10 milijardi eura otpada na stambene kredite, a nešto više od 7 milijardi na one gotovinske. 32% kredita je sa promjenjivom kamatnom stopom. S obzirom na to da kredite vraćamo sve teže, opet ekonomisti vide rješenje u produljenju roka otplate. Situacija je kritična već danas, jer gotovo 15% Hrvata ne može podmiriti svoje troškove. A kada govorimo o europskom prosjeku njihov prosjek je upola manji. Brine nas naravno ta stopa inflacije. Najveći doprinos rastu indeksa potrošačkih cijena stigao nam je od rasta cijena energije i hrane i to uslijed snažnog rasta cijena nafte i energenata na svjetskom tržištu. Da nismo kao država između ostalog pogodovali velikim sustavima i to na uštrb onih malih obiteljskih gospodarstava zasigurno nas ne bi brinuo nedostatak tih osnovnih životnih potrepština poput mlijeka i mesa na koje odlazi velik dio kućnih budžeta naših sugrađana. Jednostavno nam je trebalo postati neprihvatljivo hranu transportirati na tisuće kilometara. One zemlje koje nemaju dovoljnu proizvodnju hrane danas imaju itekako ozbiljne probleme i naravno Hrvatska je među njima. Na hrvatsko tržište je zbog niskih cijena dolazila i dolazi još uvijek zamrznuta piletina iz Brazila ili govedina iz Argentine i ja to smatram porazom, ja to smatram sramotom ove države. Hrvatska ima velike potencijale za svoju vlastitu proizvodnju hrane, a zapravo su nam se vladajući obvezali organizirati proizvodnju hrane, prvenstveno onu lokalnu proizvodnju samo evo čini se da to još uvijek nije u prioritetima i nije došlo na stol. Mi ovisimo o uvozu, priznajmo si to, dakle ovisimo o uvozu hrane. Naše tržište preplavili su strani trgovački lanci, poljoprivredni i prehrambeni proizvodi iz nekih drugih država. Rezultat je bio propast brojnih malih trgovaca, ali i poljoprivrednih proizvođača koji zapravo nisu mogli uopće konkurirati jeftinoj stranoj robi koju su uz to obilato subvencionirale matične države, dal onim izravnim javnim potporama ili skrivenim i njima svjedočimo, Hrvatska to ne čini. Posebno su nastradali proizvođači mlijeka te uzgajivači svinja i goveda, naravno gubitke koje smo ostvarili u tim sektorima niko niti ne razmatra, niti ne zbraja. Ništa bolje nisu prošli ni proizvođači jaja, sjemenskog krumpira, ali ni povrtlari ni njih nema u statistikama naših vrijednih birokrata. Propala su nam i brodogradilišta, dodajmo i metaluršku industriju, dakle od trenutka ulaska u EU bilježimo stalni trend rasta uvoza i električne energije, unatoč silnim površinama solara koji su instalirani diljem države. Međutim ono što sam potencirala i u svojem, svojoj replici poštovanoj državnoj tajnici, to je činjenica da za upis u registar obveznika PDV-a naša zemlja i dalje primjenjuje prag u iznosu do 40 tisuća koji obuhvaća vrijednost onih oporezivih isporuka dobara ili usluga u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini, iako bi realno i pošteno zapravo bilo podići ovaj prag na barem 50 tisuća eura. No evo iako pritisci na vlast traju otprilike koliko i inflacija vlast za sada ne pokazuje nikakvu namjeru da prag doista podigne i to unatoč tome što zahtjevi nisu bez razloga niti su proizvoljni, nisu samovoljni. Naime, visoka inflacija posebno u sektoru usluga koje pružaju obrtnici i mikropoduzetnici pritiskala zapravo na rast cijena što je mnoge od njih onda poguralo preko tog zadanog praga ulaska u sustav PDV-a i učinilo ih skupljima dodatnih 20%, dakle samim time onda i ne konkurentnima. Doduše mnogi će reći kako je prag u Hrvatskoj veći od prosjeka EU, primjerice Austrija je na 30 tisuća eura, Belgija i Bugarska su letvicu stavile na 25 Češka poput nas na 39 tisuća, Njemačka na 17500, Estonija primjerice ima prag isto od 40 tisuća eura, u Grčkoj je to 10 tisuća, u Italiji 65, Litva 45, Latvija 40, Luksemburg 30 tisuća, Malta 35, Poljska i Rumunjska 47 tisuća, Švedska 29, Slovenija, Slovačka 50 tisuća eura. Dakle Hrvatska se vrti oko sredine. S druge strane inflacija je viša od prosjeka EU, stoga nema makroekonomskog razloga da se tisućama naših obrtnika koji mole i vape za tu pomoć ne podigne prag ulaska u sustav PDV-a. u sustav PDV-a. Iz HOK-a također su javno se deklarirali i poručili kako kontinuirane zahtjeve za povećanjem praga za ulazak u sustav PDV-a i to na 50 tisuća eura šalju i dostavljaju Ministarstvu financija i Središnjem uredu Porezne uprave i to još od 2019.g., međutim evo i oni kažu da nikakvog povratnog odziva niti informacije nemaju. Zahvaljujem. Prije nego što nastavimo pozdravimo na galeriji učenice i učenike 13. gimnazije iz Zagreba. A sada će u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govoriti poštovani zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. Poštovana državna tajnice, poštovani potpredsjedniče Sabora. Evo na početku naravno pozdrav učenicima, ali da stvari vratimo u fokus. Kao što je na početku rečeno ovaj zakon se donosi da bi se produžila primjena niže stope PDV-a i to od 5% na isporuku prirodnog plina, grijanja iz toplinskih stanica te na isporuku ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke od 1. travnja ove godine sve do 31.3.2025.. No moje prvo pitanje prema državnoj tajnici je, kad već EU i Europska tu sniženu stopu PDV-a do 2029. zašto to nismo produžili odmah do 2029. iz jednostavnog razloga što je sigurna i jeftina opskrba energentima, pogotovo u ovo vrijeme divljanja cijena energenata i špekulacije na burzama, nešto što sasvim sigurno će i što će ukazati i zahtijevati stalnu potrebu za time da porez na dodanu vrijednost upravo kad je u pitanju prirodni plin bude na nižoj stopi. Podsjetit ću, Klub zastupnika Socijaldemokrata među prvima je predložio upravo ovu mjeru i riječ je o mjeri koja je u trenucima velike špekulacije i divljanja cijena posebno zbog ruske agresije na Ukrajinu, omogućila kakvo takvo reduciranje cijene prirodnog plina. Sada naravno ta stopa PDV-a se snižava prigodno pred izbore, kao i ostali paket mjera. No moramo se zapravo upitati je li od ubiranja PDV-a i snižavanja stope PDV-a ne samo na plin nego i na druge proizvode, posebno na hranu, država odnosno građani imali nekakve koristi. Država kao prvo nije imala nikakve koristi budući da je ubrala manje PDV-a, ali sve bi to bilo u redu da se taj novac prelio direktno u životni standard u džepove građana. Ali nije, prelio se nažalost u profit, posebno profit trgovačkih lanaca koji su podsjetit ću kad je 2018. snižena cijena mesa, ribe, povrća oko 300 miliona eura tada stavili u svoje džepove, 300 miliona eura. Hrana nije pojeftinila, hrana je dapače poskupila. Posebno to možemo vidjeti u zadnjih 2 godine, a oni su zbog snižene stope PDV-a manje morali platiti poreza. Na taj način država je direktno ne pomogla građanima, nego pomogla upravo stranim trgovačkim lancima da budu profitabilniji i stoga oni posluju u nikad većem plusu, a za to vrijeme hrvatska poljoprivreda je na koljenima. Bez obzira na silna ulaganja hrvatski poljoprivrednici, posebno mali OPG-ovci često su reketareni od strane stranih trgovačkih lanaca i ne mogu svoju robu plasirati na njihove police prva stvar zato jer ne mogu konkurirati cijenom, onda ne mogu konkurirati količinom, a na kraju krajeva ne mogu konkurirati čekanjem, odgodom u plaćanju koju ti trgovački lanci koji su u stranom vlasništvu zahtijevaju od njih. Ali zato na naše police dolazi i kao što je kolegica Vukovac dobro rekla piletina zamrznuta iz Brazila, govedina iz Argentine, meso iz Njemačke, namirnice iz Španjolske, Italije, Danske, janjetina iz Rumunjske i to je na žalost hrvatska realnost. U zemlji koja se hvali i želi biti poljoprivredna velesila i hvalimo se kako bi mogli hraniti 30 milijona stanovnika. Na žalost to danas nije slučaj. I takva politika, politika servisiranja uvoznog lobija i jednostavno rasta profitabilnosti stranim trgovačkim lancima dovodi do toga da je hrvatska poljoprivreda iz dana u dan bez obzira na određene poticaje koji su zahvaljujući dijelu zajedničke europske politike plasirani u hrvatsku poljoprivredu, da je ta na žalost poljoprivreda iz dana u dan na sve slabijim nogama. E sad, da vratim stvari u fokus. Recimo da smo prije 2022. mogli osjetiti najavu prvog većeg povećanja cijena hrane ali i ostalih režija upravo zbog toga što je i ruska agresija na Ukrajinu napravila svoje i sad se zadnje dvije godine zapravo borimo sa inflacijom. Inflacija je prešla po Državnom zavodu za statistiku u kumulativno, 2022. i 2023. 20%. To znači da su svi proizvodi u Hrvatskoj manje-više prosjek proizvoda poskupio otprilike preko 20%. No ono što je indikativno je da je hrana poskupila preko 30 čak i do 40%, tako da mi danas imamo u Hrvatskoj cijene hrane koje su čak 30% skuplje nego u susjednoj Sloveniji. Hrana u dućanima u Hrvatskoj je skuplja nego u Francuskoj, nego u Italiji, nego u Njemačkoj. Ako pogledate košaricu osnovnih životnih namirnica to je najveći dio izdataka posebno za najsiromašnije ljude. Milijon naših ljudi je na rubu statističke granice siromaštva. Dakle, riječ je o 25% populacije, to je milijon ljudi. Od toga pola tih ljudi su umirovljenici. Oni idu sa kovanicama u dućan i kupuju jogurt, kruh, 6 jaja i proizvode koji im jednostavno trebaju da bi preživjeli. I to je istina o dijelu Hrvatske koja užasno teško živi posebno umirovljenicima i bez obzira na pompozne najave i hvalisanja od strane vladajućih kako je eto mirovine i plaće su narasle. Na žalost sav taj mali i neznatni rast plaća i mirovina u dobrom dijelu je zadnje dvije godine pojela inflacija koja je bila potpomognuta uvođenjem eura. Jer iskustva zemalja koje su ušle u eurozonu su pokazala da je upravo nakon uvođenja eura jedan dio špekulanata, profitera, trgovaca odlučio povisiti cijene. To se dogodilo u Hrvatskoj. Mi smo na vrijeme kao klub Sociodemokrata upozoravali da treba napraviti listu srama, crni stup na koji će se jednostavno stavljati trgovci koji žele profitirati na sirotinji od uvođenja eura. Nakon toga došao je Filipović koji je rekao da bi trebalo prihvatiti taj prijedlog. Nakon toga ste smijenili Filipovića, otišao je i on tako da i od semafora koji će pokazivati nepoštenu trgovačku praksu i trgovačke lance koji zarađuju na usudit ću se reći na davno stečenom znoju naših umirovljenika. umirovljenika. Nismo prozvali i nismo na neki način upozorili da su radili ste stvari suprotno nekakvom zdravom razumu i onom što su trebali napraviti kad je u pitanju uvođenje eura. Dakle, kao država izgubili smo i tu utakmicu. E sad dolazimo do ključne stvari koja mislim da je važna, a to je da smo mi kao klub Socijaldemokrata još početkom, krajem 2022., a početkom 2023. upozoravali na to da je nužno ograničiti cijene osnovnih životnih namirnica, kruha i sad da ne nabrajam kao što su to napravile neke zemlje između ostalog i u okruženju primjerice Mađarske moralo je proći skoro 10 mjeseci da Vlada dođe sa sličnim prijedlogom. Prema tome, kada se govori o tome da je Vlada adekvatno poduzela određene mjere onda to treba promatrati sa zrnom soli. Nakon što su cijene u 2023. zbog raznih inflatornih pritisaka odletile još 10 do 15% posebno osnovnih životnih namirnica, onda se sjetilo da se ide zamrznuti cijene osnovnih životnih proizvoda. Da smo to učinili kad smo mi i ja osobno iz kluba Socijaldemokrata to predlagali tada bi cijene ovih osnovnih životnih namirnica sasvim sigurno u Hrvatskoj bile 10 do 15% jeftinije. šta ćemo sad? Ne možemo plakati za prolivenim mlijekom. Ono što možemo, možemo upozoravati na nelogičnosti naravno u poreznom sustavu jer porez na dodanu vrijednost je jedan od onih poreza koji ima velik utjecaj na život svih građana. nam je ovih godina naročito izdašan zbog inflacije, dakle kako raste inflacija tako jednostavno se povećavaju cijene, više se uprihođuje u državni proračun kako raste turizam više se plaća roba i usluga zbog turizma, zbog dolaska gostiju, više se uprihođuje u državni proračun i onda ne čudi da je državni proračun zapravo na muci građana, a to je prije svega inflacija i na zadovoljstvo turista narastao. I sad imamo jednostavno situaciju da je u tim velikim izmjenama poreza i najavom tzv. porezne reforme zaboravljeno napravit se ono što se trebalo napraviti, a to je pravednije distribuirati upravo porez na dodatnu vrijednost. Zašto to kažem? Zato jer smo mi kao klub Socijaldemokrata predlagali upravo da je vrijeme da u Hrvatskoj počne se porez vraćati onima koji ga stvaraju, a posebno se to tiče poreza na dodanu vrijednost. Napravljena je tzv. mini porezna reforma kojima su se promijenili odnosi u doprinosima za mirovinsko osiguranje i u kojima je umjesto prireza koji je ukinut uvedena plutajuća stopa, odnosno varijabilna stopa poreza na dohodak koja je u biti omogućila prosječno povećanje plaća od otprilike 7 eura, je zapravo pokazalo da je država u poreznim škarama i u toj poreznoj presiji pogotovo kad je u pitanju dohodak nemoćna. Nešto su malo bolje prošli oni koji imaju najniže plaće no to je isto mizerno. Dakle, to je riječ o 30 ili 40 eura koje je već samo u prošloj godini pojela inflacija. No najgore su prošli građani grada Zagreba. Zašto? Zato jer je Vlada ostavila mogućnost Tomaševiću gradonačelniku grada Zagreba da uvede varijabilnu stopu. I puf, evo njega uvede najveću stopu i uzme građanima, svakom zaposlenom iz grada Zagreba 50 do 100 eura mjesečno iz džepa. I to ja smatram neodgovorno ne samo od Tomaševića nego i Vlade koja nije napravila pravedan porezni sustav da je porez na dohodak svugdje u Hrvatskoj jednak. Kako riješiti manjak od prireza? Pa upravo kroz alociranje ono što smo mi predložili dva postotna poena poreza na dodanu vrijednost tamo gdje se on stvara. Vi imate situaciju da mnoge male općine u Hrvatskoj ili gradovi jednostavno nemaju dovoljno stanovnika i u njih dolaze raditi ljudi iz susjednih općina i gradova. Oni su prijavljeni i ostaju prijavljeni u svojim općinama i gradovima, tamo plaćaju porez na dohodak, ne plaćaju u tim općinama gdje rade. I te općine i gradovi od toga nemaju apsolutno nikakve koristi. No kad bi uveli da je 2% PDV-a, barem 2% kao eksperiment ostaje općinama i gradovima, dakle lokalnoj samoupravi kao što je na primjer je na primjer slučaj u SAD ili u nekakvim drugim europskim i svjetskim zemljama, doduše nema ih previše mogli bi stimulirati upravo potrošnju tamo gdje se ona događa i onda bi ljudi koji su načelnici, gradonačelnici bili motivirani ponuditi dodatne sadržaje kako bi ljudi dolazili kod njih trošiti i bez obzira na to što ljudi kod njih ne žive a rade mogla bi jedinica lokalne samouprave od toga imati koristi. I to je bio naš prijedlog. I taj prijedlog bi omogućio da se u Zagrebu uvede ista stopa poreza na dohodak kao i u ostatku Hrvatske. Ovako je zajedno, praktički zajedničkim djelovanjem jer je Plenković, odnosno Vlada je to omogućila otvorili ste vrata Tomaševiću da uvede harač. On je naravno opali građane grada Zagreba po džepu jer ništa drugo ni ne zna raditi, to smo i vidjeli i ovo ljeto u nepošišanom gradu i nepokošenom. I de facto izbili ste ljudima iz džepa 50 do 100 eura mjesečno. Zamislite da hrvatske obitelji, znači dvočlana obitelj sada ima na raspolaganju 100 eura mjesečno dodatno koje je izgubila upravo zahvaljujući ovom Tomaševićevom uvođenju najveće stope poreza na dohodak. To je ono o čemu pričam. Da smo se vodili prijedlogom Socijaldemokrata i dva postotna poena PDV-a alocirali upravo za jedinice lokalne samouprave kao kompenzaciju za ukidanje prireza tada do ovog svega ne bi došlo. Tada bi porez na dohodak bio jedinstven i građani grada Zagreba ne bi bili građani drugog reda. Na žalost sada jesu, zato jer plaćaju najveći porez na dohodak u državi. I o tome ovdje pričam. A kad smo kod grada Zagreba onda treba raskrinkati kriminal i još jednu stvar. Mislim da je važno da se osvrnemo tome pogotovo u svjetlu snižavanja PDV-a na isporuku prirodnog plina. Vi ste imali situaciju da je prilikom isporuke prirodnog plina Vlada de facto svojom uredbom napravila to da je HEP bio dužan kupovati plin po zaštićenoj cijeni od 43 eura po Megavatsatu od Kasnije kad je cijena plina na svjetskim burzama pala do čak 1 cent, zašto? Zato jer su skladišta bila puna, onda je HROTE donio odluku o prodaji i rješavanju tog plina. To je naravno kupovao PPD koji su de facto najveći dio tog plina kupili od HROTE-a po prosječnoj cijeni nije cent, eura po Megavatsatu nego je 11 eura po Megavatsatu. No što se dogodilo? Najveći dio tog plina koji je PPD kupovao po 11 eura po Megavatsatu završio je i to 63% tog plina u Zagrebačkoj gradskoj plinari. Znate po kojoj cijeni? Po cijeni od 106 eura po Megavatsatu. Dakle, gradska plinara, ove nove Tomaševićeve gradske uprave je kupovala plin čak po 2 i pol puta većoj cijeni nego što je to radio Frane Barbarić u HEP-u, dva i pol puta većoj cijeni. I kad smo ih pitali zašto su to radili oni su se pozivali morali bi platiti penale od 200 milijona eura. Kao prvo to nije točno. 200 milijona eura je godišnji prihod gradske plinare. Tko je potpisao takav ugovor treba odmah ići u zatvor. A što se tiče druge stvari navodno se i sam PPD, a to se mora provjeriti i apeliram medije da to provjere ogradio od tog štetnog ugovora za grad Zagreb i de facto je priznao da je gradu Zagrebu i gradskoj plinari više puta pisao dopise sa željom da se revidira cijena dogovorena naravno vjerojatno u svjetlu ruske agresije na Ukrajinu od 106 eura po Megavatsatu, ali da nisu imali sa nikim razgovarati, odnosno da se nitko na taj poziv nije odazvao. Pa moje je pitanje građani grada Zagreba su platili najskuplji plin u državi, a još uvijek DORH i institucije pravne države nisu našli za shodno da reagiraju u ovom konkretnom slučaju. Prelazimo na pojedinačnu raspravu i prva će govoriti poštovana zastupnica Grozdana Perić. Izvolite. **Perić, Grozdana (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, državna tajnice sa suradnicom. Evo puno smo toga čuli od kolega koji u nekim dijelovima žele pokazati kako Vlada nije učinila dosta, nije zapravo napravila ništa, ali je činjenica da ih brojke u tome itekako demantiraju. Evo i sad kolega Bernardić kada je spominjao cijene odnosno cijene da poljoprivrednih proizvoda, mesa itd. onda je zaboravio da je na primjer Vlada još 2019. smanjila PDV na one proizvode koji se odnose na neisporuku živih životinja, svježeg mesa ili rashlađenog, jestivih klaoničkih proizvoda, kobasica, ribe, rakova itd. dakle voća, povrća i svega ostalog onoga što je što dolazi kao takvo svježe, dakle koje dolazi sa naših polja gdje je vrijeme za isporuku zaista vrlo kratko. Prema tome, već tada se vodilo računa o tome da upravo ti i takvi naši proizvodi budu dostupniji upravo našim građanima. Jednako tako kada govorimo o drugim proizvodima onda vidimo da je tijekom ovih godina se itekako vodilo računa i o cijeni energije i energenata, a nemojmo zaboraviti upravo to da je ova Vlada je povećanjem kapaciteta LNG terminala i novih 4 plinovoda zaista omogućila energetsku veću, energetsku neovisnost RH nego što je to bilo dosada. Jednako tako vidimo i jačanje obnovljivih izvora energije. Prema tome, kada govorimo o tome da smo na taj način omogućili dost… veću dostupnost energije uz što prihvatljivije i što niže cijene kako za građane tako i za poduzetnike onda je itekako važno govoriti o tome da je ono što Vlada čini mora činiti cjelovito za sve Ja bi još jedanput istaknula da je 15-ti mjesec za redom inflacija u Hrvatskoj pala, Ona sada ono što smo rekli iznosi 4,1%, dakle najniža je od listopada 2021. godine. Sve ono što je Ministarstvo financija i način na koji Ministarstvo financija prezentiralo sve makroekonomske pokazatelje bilo kod donošenja proračuna, bilo kod izmjena proračuna, dakle je imalo kvalitetne podloge i kvalitetno raspolagalo sa svim podacima i donosilo kvalitetne strategije. Prema tome i projekcije čime možemo itekako biti, biti zadovoljni. To se pokazuje i u odnosu na stanje javnog duga, na rast BDP-a i na sve ostale pokazatelje koje imamo prilike čitat. Ja bi se još jedanput osvrnula i na naše plaće, na mirovine, kada pogledate u kontinuitetu npr. da je prosječna mirovina rasla, ja ne kažem da nema manjih mirovina, ali prosječne mirovine su bile 333 eura one su sada 508 eura. Dakle, to su brojke i to su pokazatelji i ne kažem da je tih 508 nekome dovoljno, nego govorim o tome da su one konstantno rasle i da se o tome itekako vodi računa. Vodi se računa i o tome da rastu obiteljske mirovine. Sjetimo se samo niza paketa zakona iz područja mirovinskog i socijalnog sustava gdje se, gdje su se povećavale kako naknade za, za roditeljske naknade. Prema tome, sve ono što je Vlada činila, činila je upravo u namjeri da svim, svim građanima i svim slojevima društva zaista omogući porast njihovih primanja. pogledate da je u ovom mandatu u 2022. odnosno 2023. koliko su, relativno povećanje indeksacije mirovine, dakle u siječnju je to bilo 2023. 5,37 a u srpnju čak 8,42% to onda govori o tome da je namjera Vlade da itekako stvori uvjete za povećanje mirovina, ali nemojmo zaboraviti da je, da su mirovine zapravo odraz nekog minulog rada i onih uplata koje je netko ostvario svojim minulim radom. Jednako tako se to primjenjuje i kod nas, a tako se to primjenjuje i u ostalim državama s tim da neke države imaju drugačije sustave, mirovinske sustave gdje imaju recimo zagarantirani ne znam 700 dolara u Australiji ovaj zagarantiranu mirovinu, ali onda postoje druge, druga ograničenja i tada ti i takve osobe ne mogu imati npr. nekretninu, ne može imati vlasništvo nekog zemljišta, ne može imati veliku ušteđevinu itd., dakle postoje određena ograničenja. Mi bi htjeli zapravo postići da u okviru svojih mogućnosti postignemo maksimum. Jednako tako bi htjela napomenuti da je ono što sam i u prethodnom svom u ime kluba govorila, da se vodi računa upravo o cijenama energenata i evo npr. kada govorimo o cijeni struje za javni i neprofitni sektor, a jednako je to i za male poduzetnike da je ona ostala na 62 centa u odnosu na, na recimo druge države koje su moguće imale i ne moguće nego sigurno puno veću cijenu, cijenu Ono što treba napomenuti da je sa ovim sveobuhvatnim mjerama obuhvaćeno veliki broj kućanstava, dakle samo kad se, kad se usporede cijene struje, da to obuhvaća preko 2,2 milijuna kućanstava, a jednako tako i cijene za grijanje preko toplana koje obuhvaća uglavnom u velikim gradovima preko 160 tisuća kućanstava. Prema tome, ovdje kada govorimo onda trebamo biti i objektivni, ali isto tako prihvaćati određene činjenice koje su, koje su evidentne, a to je da nikada većih potpora nije bilo u poljoprivredi i stočarstvu, da se sve zapravo čini da i taj segment koji nam je jako važan mora, mora bolje funkcionirati, ali da smo u isto vrijeme sačuvali ono što neki kolege hoće omalovažiti, a to je da je ova Vlada preko 4 milijarde eura obveza za brodogradilišta koje su stvorile neke prethodne Vlade i pokušava osnažiti i omogućiti ostanak i opstanak takve jedne industrije. Prema tome, moramo gledati to u određenom vremenskom razdoblju, isto tako u određenim vremenskim i ekonomskim uvjetima i reći onako kako je to stvarno i kako je to istina. Hvala lijepo. Prije nego što dam replike, pozdravimo na galeriji članice, članice Mreže hrvatske žene koje su nam došle u posjetu…/Pljesak./…. došle su iz daleka, njihovo sjedište je u Torontu, pa evo tim više je lijepo što smo ih pozdravili, a sada idemo na replike i prva je poštovani zastupnik Okroša. Hvala lijepo predsjedavajući. Uvažena zastupnice Perić, neki vrlo brzo zaboravljaju u kojem kontekstu se nalazila Hrvatska i cijela Europa uslijed ruske agresije na Ukrajinu, kako je bio veliki strah od i opravdan strah od nestašica prirodnog plina, naftnih derivata, a evo svjedoci smo da u RH su te godine, jer to već sada je ušlo u treću godinu, te godine su za naše građane odnosno kućanstva, za naše poduzetnike, javne ustanove, prošle gotovo neokrznute što se tiče cijena energenata. Zanima me vaše mišljenje koliko su ove mjere, upravo i ova mjera izmjene zakona o kojima danas raspravljamo, koliko su te kumulativne mjere doprinjele održavanju standarda naših građana, naših poduzetnika, naših općina i gradova, svih javnih ustanova s obzirom na porast pariteta BDP-a sa 62% na 73% razine prosjeka EU?

i raznih socijalnih davanja košta odnosno vrijedi preko 400 milijuna eura. To je onda prava mjera kada se usporedi zaista što to znači za naše građane i za a prije sam nabrajala što to znači za svako kućanstvo koje je evo ovisi o tome hoće li se grijati ili ne grijati, a to je preko 160 tisuća kućanstava iz toplana ili preko 2 milijuna kućanstava koje se griju i koje troše električnu energiju više recimo što to za njih znači. Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovana kolegice Perić, želim vas pitati vezano uz samu proceduru donošenja zakona. Naime, samo iznimno zakoni se donose po hitnoj proceduri i to onda kada to zahtijevaju osobito opravdani razlozi, znači iz ministarstva odnosno predlagatelj jeste obrazložio svoje viđenje situacije, međutim ta situacija je postojala i ranije, prije pola godine i prije godinu odnosno znali smo kakva je ekonomska moć naših građana. Zašto nismo išli u redovnu proceduru nego zapravo zlouporabljujemo hitnu proceduru? Zahvaljujem. Grozdana (HDZ)** Nije točno da se bilo što zlouporabljuje jer je mjera koja je bila na snazi ova, bila do 31. ožujka ove godine, dakle ne možete donositi paralelne mjere ako su one još uvijek na snazi. Prema tome, donose se onda kada je mjera pri kraju i ona vrijedi slijedeću godinu dana, prema tome ništa nije preko reda, niti, niti nezakonito. (Nezavisni)** Hvala lijepo g. potpredsjedniče HS. Pa evo kolegice Perić, dobro ste opisali kompletan mogu reći paket mjera i njegove dijelove, prvenstveno vezano i za ovaj Zakon o PDV-u. Dobro ste spomenuli i sve možemo reći rezultate odnosno aktivnosti koje su slijedile tome kao što je bio rast BDP-a, ali evo htio bi još dometnuti jednu stvar, a to je i rast kreditnog rejtinga RH koji je zasigurno ovoga utjecao i na kvalitetu, na investicijski rejting i sve ostalo što je trebalo da bi se bolje razvijalo naše gospodarstvo. S te strane da li mislite možda da je i taj dio bio isto utjecaj jako dobar na ovu poziciju? Grozdana (HDZ)** Rast BDP-a odnosno sami investicijski rejting je posljedica svih ovih mjera koje je od 2016. naovamo koje su konstantno, kontinuirano zapravo promišljeno rađene jer da nismo stabilizirali javne financije, da nismo smanjili udio javnog duga da nismo u okviru 3% proračunskog manjka itd., da ne poštujemo sve te odredbe koje je i Maastricht, a i EU i eurozona propisala i euro, cijela Europa, dakle sve su to preduvjeti koji su onda doveli do toga da je naš investicijski rejting narastao preko 4,5 stepenice, a to je ono što prepoznaju onda sve zemlje u okruženju i sami investitori koji nam onda itekako daju određene prednosti. (Socijaldemokrati)** Poštovana zastupnice, žao mi je što ste dali onako objašnjenje kolegici Ružici Vukovac jer taj zakon ste stvarno mogli donijeti u redovnoj proceduri i u zadnjem članku napisati da zakon stupa na snagu kao što i sad piše 1. travnja 2024., znači mogli smo donijeti bez problema u redovnoj proceduri i u siječnju i u veljači, tako da to nije točno, ali htio bi vas pitati nešto u vezi vaših izlaganja. Vi ste spomenuli mirovine i rekli ste da je zapravo mirovina odraz prošlog rada odnosno minulog rada, pa vas molim informaciju ako znate možda, koji postotak mirovina se isplaćuje iz fonda koji se prikupi, a koliko iz proračuna? **Reiner, Ja sam jako dobro odgovorila kolegici jer upravo se zakon donosi onda kada je, kada se on produžava, a što se tiče mirovina vi znate da, ja ne znam točan postotak, ali negdje, mogu reći da je nekih 60% čini mi se iz doprinosa, a ostatak je iz PDV-a, i ostalih prihoda proračuna, prema tome nedostaju upravo izvori iz redovnih doprinosa. **Reiner, Hvala potpredsjedniče. Poštovana kolegice, ja bi se osvrnuo isto na mirovine o kojima ste govorili. Pa evo ono što je jako bitno, u mandatu ove Vlade najniže mirovine su porasle za 67% i one su sada oko 350 eura, prosječna mirovina porasla je za 53% i iznosi 548 eura, 700 tisuća umirovljenika je dobilo jednokratne novčane potpore u nekoliko navrata, sve je to s ciljem znači da bi podigli životni standard umirovljenika, ali uvijek moramo, ono što me zapravo smeta ta prosječna mirovina, to je jedan podatak koji je potpuno beskoristan jer malo ljudi ima tu prosječnu mirovinu, ljudi imaju ili nižu ili imaju višu mirovinu, ali mirovina ovisi o tome koliko godina ste radili. Znači uvijek bi trebala prva polazna točka biti 40 ili 41.g. radnog staža, e to je mirovina, ovo sve drugo su dijelovi mirovine. Onaj ko je radio 15.g. ima samo dio mirovine znači od te pune, tako da ovaj prosjek je beskoristan podatak, ajmo govoriti puna mirovina je toliko, ona je negdje sad oko 70-tak posto, a sve drugo su dijelovi mirovine. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Perić. Točno kolega Karlić. Ja, uvijek je najlakše kada se barata o tome govoriti o nekakvom prosjeku, a kada bi govorili o mirovinama ili inače o plaćama onda bi to morali kategorizirati pod određenim uvjetima i reći koliko je to u ovoj skupini pod ovim uvjetima odnosno ostalima, ali ovo je samo radi, radi jednostavnog obrazloženja da je zaista, mirovine da su zaista rasle i koliko god se neko trudio to omalovažiti ili ne priznati onda to jednostavno nije točno. Zbog toga je ovo nekako najlakši parametar koji možemo ovako ovaj koristiti, ali zaista tu možemo napraviti cijelu studiju o samim mirovinama i, i tome koliko su rasle i kakve one jesu. **Reiner, Željko (HDZ)** Sad će govorit poštovani zastupnik Tomislav Okroša. Hvala lijepo predsjedavajući. Uvažena državna tajnice sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege zastupnice i zastupnici. Evo pred nama je ovaj Nacrt prijedloga zakona o izmjeni

uključujući i naknade vezane uz te isporuke, kao i za isporuke ogrjevnog drva, peleta, briket i sječke i nakon 31. ožujka 2024.g. sa predloženom primjenom i trajanjem do 31. ožujka 2025.g., dakle za narednih godinu dana, a koliko je to bitno pokušat ću u ovoj pojedinačnoj raspravi detaljno obrazložiti. Kao što sam i rekao prije u replici, prije više od 2.g., a sada smo već ušli u treću godinu, dogodila se je iznenadna brutalna velika agresija Ruske Federacije na Ukrajinu gdje se zbog silne nestabilnosti došlo do smanjenog doticaja prirodnog plina iz Rusije u EU. Znamo da je tada taj postotak bio više od 40% ukupnog prirodnog plina, EU je nabavljala iz Rusije, dakle radi se o velikoj ovisnosti europskog gospodarstva, ali i europskih građana o ruskom prirodnom plinu. Znamo da je Vladimir Putin na taj način pokušao izvršiti veliki, ogroman pritisak na EU, kako bi ona bila dovedena u zavidan položaj kako bi njegova agresija lakše dovela do ispunjavanja ruskih ciljeva. Moramo pohvaliti da je EU nizom paketa dovela do, dovela se do stanja brze konsolidacije, a upravo je RH prednjačila u osiguranju energetske samodostatnosti sa čitavim nizom mjera. Jedna od tih mjera je izgradnja LNG terminala u Omišlju na otoku Krku, kapaciteta 2,9 milijarde kubičnih metara prirodnog plina. slikovito ću objasniti da je taj kapacitet dovoljan i više nego dovoljan za kompletno pokrivanje cjelogodišnjih potreba hrvatskih građana, ali i hrvatskog gospodarstva. Znamo da je taj LNG terminal napravljen uz sufinanciranjem europskih sredstava, a i znamo da su u fazi pripreme i vrlo brzo će početi radovi na više nego udvostručenju tog kapaciteta sa 2,9 na 6,1 milijardu kubičnih metara prirodnog plina. Hrvatska je postala energetski hub ovog dijela Europe, energetsko čvorište i sinonim za stabilnost i opskrbu ne samo hrvatskih građana i hrvatskog gospodarstva prirodnim plinom nego i susjednih zemalja koje koriste te dobavne pravce zbog hrvatskog snalaženja uslijed velike energetske krize. Naši građani i naše gospodarstvo, ali i ono što je jako bitno i meni kao načelniku općine, javne ustanove zadržale su cijelo vrijeme prihvatljivu i nisu cijenu energenata, pa je tako cijena električne energije za ona kućanstva čija potrošnja ne prelazi 3 tisuće kWh u pola godine iznosi 59 centi za kWh, oni sa većom potrošnjom plaćaju 88 centi po kWh. Mali poduzetnici koji troše do 250 tisuća kWh u 6 mjeseci, kao i javne ustanove, dakle naši vrtići, osnovne škole, svi oni ranjivi i osjetljivi dijelovi našeg društva zadržali su cijenu od 62 centa po kWh. Ako znamo koliko su, kolike su tada bile cijene energenata, od električne energije, prirodnog plina na burzama, a radi se o 10 puta manjoj cijeni u nekim trenucima, naravno od realne tržišne cijene na burzama. Ono što je bitno reći je i ulaganje Vlade RH u podzemna skladišta plina. Uz postojeće podzemno skladište plina u Okolima koje je popunjeno prije zime na na više od 90%, te tako zadovoljava sve kriterije i ciljeve EU, pušta se u rad i podzemno skladište plina u Grubišnom Polju. Radi se na izgradnji plinovoda Zlobin-Bosiljevo. A zašto je to sve bitno? Vlada RH je na vrijeme, prije dolaska velike energetske krize radila pametno, radila je u dobrim vremenima na osiguranju upravo onih najvažnijih resursa, a to su energenti. Kada bi, nažalost došlo je do krize i ovoga uvijek se treba spremat u boljim vremenima za ona teža, kako bi lakše prebrodila tu krizu, a rezultati su egzaktni i ne smijemo iz podcjenjivati. Rezultati govore da je u 2023.g. hrvatski bruto domaći proizvod bio drugi najsnažniji u EU i iznosi 2,8% rast. To je višestruko veći porast BDP-a od prosjeka EU i Hrvatska je 1.1. prošle godine ušla u eurozonu, ušla u Schengen, dobila je dodatan tj. zaslužila je dodatan vjetar u leđa za naše gospodarstvo, kreditni rejting je porastao nekoliko razina i sve je to posljedica i djelo kvalitetnih mjera Vlade RH i našeg premijera Andreja Plenkovića sa svim resornim ministarstvima. Istaknuo bih i da je došlo do porasta plaća u razdoblju od 2016. do 2024.g. u prosjeku od 60%, porast mirovina gotovo 60% i dalje su cijene 30 proizvoda ograničene, dakle u našim maloprodajnim lancima cijene su i dalje ograničene za 30 proizvoda, isplaćivan je redovno i dodatak umirovljenicima sa onim, sa mirovinama manjim od 840 eura, a uskoro na snagu dolazi i povećanje plaća za 244 tisuće naših zaposlenika zaposlenih u državnim i javnim službama, za što će Vlada RH izdvojiti 1,63 milijarde eura. sada naravno da je logično pitati, kako i otkuda Vlada osigurava taj novac? Po meni je ulaganje i prevencija i osiguranje kvalitetnih mjera za rast gospodarstva upravo ovi potezi koje je Vlada poduzimala, a to je ulaganje u energetsku samodostatnost i osiguranje jeftine i jeftinije cijene energenata za naše gospodarstvo, kako bi ono bilo konkurentno i kako bi moglo upravo u ovim godinama krize, što svjedočimo u cijeloj EU ili u većem dijelu EU, moglo kvalitetno odgovoriti na na globalnom tržištu, a i samim tome ide u podatak i velik porast broja zaposlenih. Ovih dana smo svjedoci da imamo rekordan broj zaposlenih od 1,65 milijuna, dakle najveća zaposlenost u RH je upravo sada, najmanja nezaposlenost u RH je upravo sada, radi se o broju od 100 tisuća ljudi. Ako znamo da je ne tako davno, prije dva 10-ljeća nezaposlenih bilo gotovo 400 tisuća onda znamo u kojem smjeru se kreće se kreće RH. Hrvatski BDP po paritetu kupovne moći od 2016. do 2022.g. došao je sa 62% prosjeka EU na čak 73%. Ako znamo da smo sada u 2024.g. veselim se skorom objavljivanju podataka za 2023.g., ali i ove sve godine koje dolaze. Vjerujem da će taj postotak još značajnije rasti. Bitno je istaknuti da će se evo primjenom ovog zakona osigurati daljnje, daljnja niža stopa PDV-a u iznosu od 5% na prirodni plin i drvnu sječku, brikete i pelete, te će se našim građanima osigurati još godinu dana stabilnih cijena i bitno je naglasiti da je RH u doba najveće energetske krize u EU imala druge najniže cijene u EU, a Zagreb je imao drugu, drugu najjeftiniju cijenu energenata nakon Budimpešte. To je sve djelo i rezultat odgovornog i promišljenog rada Vlade RH. Podržavam ove izmjene zakona i veselim se primjeni i rezultatima. Prije nego što idemo na replike pozdravimo na galeriji učenice i učenike Šumarske i drvodjelske škole iz Karlovca. A sad repliku ima poštovani kolega Kirin. Izvolite. **Kirin, Ivan (HDZ)** Uvaženi zastupniče pažljivo sam slušao sve što ste kazao, uglavnom to je divno slušati, divno je da je država se trudi da je ostavila produženje nastavka sniženja PDV-a da bi smanjila cijene odnosno da bi ostavila standard građana ovakvim kakav je. Da li, recite mi realnost, da li građani žive bolje ili inflacija uzima danak? Zašto govore da su cijene velike da im je preskupo, a zahvati Vlade su veliki? Gdje je problem? Što bi trebalo napraviti? Okroša. **Okroša, Tomislav (HDZ)** Uvaženi zastupniče Kirin, da rezultati su vidljivi, a reći ću vam to npr. na jednom a rekao bih klasičnom primjeru. Cijene dječjih vrtića opskrbnine u mojoj općini Dubrava ona iznosi 83 eura za prvo dijete, 67 eura za drugo dijete ili 0 eura za treće dijete. Cijene opskrbnina se nisu mijenjale od 2009. godine, a porast plaća koji se dogodio samo u mandatu Vlade Andreja Plenkovića je veći od 60%. Cijene u trgovačkim lancima jesu rasle, inflacija je prisutna i cijeloj EU i u Hrvatskoj. Istaknuo bi da je u nazad 15 mjeseci primijećen

Zahvaljujem se potpredsjedniče. Poštovani zastupniče Okroša, pa kolega Kirin me malo preduhitrio u replici, ali svakako molio, volio bi čuti od vas kao čelnika jedinice lokalne samouprave koliko su se ove mjere i porezna politika Vlade HDZ-a i Andreja Plenkovića dosada pomogle vašim građanima, a pritom mislim prvenstveno na poduzetnike i obrtnike i koliko ove buduće mjere pogotovo o energetskoj sigurnosti će doprinijeti daljnjem razvoju vaše, vaše općine u kojoj ste čelnik. Hvala. Uvaženi zastupniče Brkan reći ću vam samo primjer kada je Vlada spriječila potencijalni silan porast cijene električne energije za jedinice lokalne, područne regionalne samouprave strah upravo čelnika Udruge gradova u RH gospodina Željka Turka i predsjednika Udruge općina u RH gospodina Lasića kada smo počeli mi čelnici opći… načelnici i gradonačelnici dobivati ponude tadašnjih distributera opskrbljivača koje su iznosile čak do 10 puta više nego što su bile postojeće ugovorene cijene. Dakle, porast plaćanja javne rasvjete, porast troškova električne energije i plina bi bio toliki da ne da bi doveo samo do pitanja funkcioniranja općina nego bi spriječio sve daljnje investicije jer bi sav novac iz blagajna trebalo izdvajati za ta, za to povećanje a ne bi ga bilo ni dovoljno i bio bi ugrožen rast i razvoj općine i gradova. Hvala lijepa uvaženi potpredsjedniče sabora. Uvaženi kolega Okroša pa lijepo ste ovo rekli. Ovaj dio ako se ne varam moramo se malo vratiti tamo negdje na 7., 8. mjesec 2022. godine kad su počeli stizati upravo visoki računi ajmo reći i za struju ovoga jedinicama lokalne samouprave, dječjim vrtićima, škola, svima ostalima gdje smo se stvarno kao ljudi koji vode lokalne samouprave zabrinuli uopće kako ćemo moći osigurati redovan dan, rad vrtića ali isto tako i naše udruge u kulturi. Evo vi imate i jako dobrih udruga isto na području vaše općine u Dubravi, ali nemojmo onda zaboraviti koliko je pomogao upravo ovakav, generiranje ovakvog cijelog paketa pomoći na neki način prvenstveno za te naše udruge, a samim tim i za sve naše, za sve naše građane. I još ne bi zaboravio pošto tu su evo predstavnici škole Šumarske drvodjelske škole iz Karlovca veliku potporu u smislu i Hrvatskih šuma koje su skinule cijene i samim tim omogućile jer evo i u ruralnim područjima prije svega još puno kućanstava kao glavni energent koristi drvo. Tomislav (HDZ)** Uvažen… uvaženi zastupniče Bilek da dobro ste rekli. Ta, to ograničenje cijene energenata išlo je na ruku i mnogim udrugama, evo osobno se ponosim kao načelnik općine da imamo izuzetno bogatstvo u vidu rada naših udruga i s tim ste dobro upoznati. Htio bih istaknuti da je up… da su upravo i Hrvatske šume dale svoj doprinos zato što je ta cijena koju Hrvatske šume imaju za prodaju trupaca i sječke u biti veliki stimulans za naše gospodarstvenike, za naše drvodjelce i drvoprerađivače jer sa osiguranjem tih cijena dodaje, daje se dodatan stimulans našem gospodarstvu jer te cijene ne da nisu rasle nego su one i pale i vjerujem da će tako biti i dalje, a za poticaj dodatnog rasta, razvoja našeg gospodarstva ali i povećanja plaća u našem gospodarstvu i na razini cijele RH. Poštovani zastupnik Karlić. ova mjera je samo jedan kamenčić u mozaiku zapravo od svih mjera koje su se kroz ove godine provodile da bi životni standard hrvatskih građana bio na jednom višem nivou. Ali ono što htio samo još jedanput vratiti nazad, ja mislim da je ovo hrvatska Vlada koja je proživila najviše nepogoda u svojoj povijesti od Domovinskog rata, od propasti Agrokora, od propasti brodogradilišta i 4,5 milijarde uloženih u one one njihove jamstva, u dva potresa, poplave i sada ovu krizu ratnu odnosno koja je izazvala ovu gospodarsku krizu i povišenja cijena i inflaciju, mislim da nijedna Vlada do sada nije imala takve prepreke i unatoč tome je ovoliko napravila za hrvatske građane. Kako to komentirate?

u ovih nekoliko godina RH i Vladu našeg premijera Andreja Plenkovića Hrvatska plovi sigurno, Hrvatska ima čvrsto sidro, Hrvatska napreduje, Hrvatska postaje zemlja sretnih ljudi, zemlja kvalitetno plaćenih ljudi, zemlja u kojoj se izgradilo više od 500 vrtića, zemlja u kojoj se obnavljaju škole, zemlja u kojoj se razvija i poljoprivreda. I veseli me upravo nadam se i vjerujem čvrsto da će u narednim godinama koje dolaze Hrvatska biti lišena svih tih stresova, nepogoda, kriza i vjerujem da će taj rast onda biti još veći jer ako smo uslijed svih tih kriza uspjeli ostvariti drugi najbolji porast BDP-a u EU, veselim se onome dolazi kada konačno te krize prođu. Poštovana zastupnica Vukovac. pa me zanima kako vi gledate na izjave premijera i ministrice Vučković koje su bile kontradiktorne jer je premijer tvrdio da Hrvatska ipak ne uvozi pšenicu iz Ukrajine, iako je u isto vrijeme ministrica potvrđivala uvoz i to čak u početkom svibnja odnosno odnosno taman pred žetvu, uvoz od čak 60 tisuća tona. Paralelno svjedočimo da su se neke zemlje članice žalile na takve odluke odnosno bunile su se na uvoz i zadržavanje silnih količina pšenice u njihovim državama, prvenstveno radi zaštite domaćih proizvođača, ali Hrvatska nije bila ta. Okroša. **Okroša, Tomislav (HDZ)** Uvažena zastupnice Vukovac, da dobro ste rekli ovaj dio, primjetna je velika promjena u cijenama iz godine u godinu u cijenama žitarica i to izaziva definitivno kod svih proizvođača, kod svih poljoprivrednika veliku nesigurnost i određenu nestabilnost kada su troškovi veliki ili postojani, a cijena iz godine u godinu padne za nekoliko desetaka posto. ono što bih istaknuo da je upravo i ministrica Vučković koja je prije desetak dana bila u Općini Dubrava na godišnjoj skupštini uzgajivača simentalskog goveda u RH gdje su istaknuti upravo odlični primjeri proizvodnje vrhunske stoke po čemu prednjačimo u RH, istaknula istaknula je da se u poljoprivredu nikada više nije ulagalo i da doista puno toga ovisi i o volji i o želji upravo bavljenja tim teškim poslom jer i sam znam kako se time nije lagano baviti, tako da treba mlade i ohrabriti da nastave se bavit poljoprivredom. Hvala lijepa. Poštovani kolega, vama je energetika struka, mene zanima spomenuli ste u vašoj Općini Dubrava rekli ste koliko je višestruko jeftinija cijena energije odnosno za javne ustanove i neprofitne organizacije je to 62 centa po kW/h, koliko je nominalno ste vi na taj način zapravo uštedili u vašoj općini, možda imate podatak čisto radi usporedbe što to znači u odnosu na eventualno onu tržišnu cijenu

je općinama i gradovima ostavljena mogućnost i osigurane financije za daljnje investicije. Kao jednu od investicija ću navesti izgradnju tj. rekonstrukciju postojećeg dječjeg vrtića i dogradnju novog dijela gdje će se na ukupno kvadrata izgraditi moderan novi dječji vrtić za 200 djece. Radi se o izgradnji reko bih jedan od najvećih dječjih vrtića u RH, cijena tog dječjeg vrtića u inflaciji doista porasla za što je Vlada osigurala uz postojećih milijun eura osiguranih iz europskih fondova, Vlada je preko Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU osigurala još maksimalnih 1,3 milijuna eura, a ostatak od 1,2 milijuna eura

Poštovani potpredsjedniče. Kolega Okroša, evo iako je više puta danas spomenuto jedan članak iz kolovoza 2022. SDP-ov župan Kolar govori umjesto 15 milijuna sada za istu količinu plina plina treba izdvojiti 70 milijuna kuna, moli u članku predsjednika Vlade za pomoć. Isto tako i mnogi naši kolege, dakle načelnici, gradonačelnici jer kad su krenuli postupci javne nabave za energente cijene su bile višestruko veće. Reakcijom Vlade RH premijera Plenkovića resornih ministarstava spuštanjem cijena pomoglo se da te ustanove predškolske, školske, socijalne, zdravstvene mogu funkcionirati i mislite da li onda naš župan sa tim načelnicima kad je vikao dosta je, dal je mislio da je dosta tih pomoći da bi uopće te županije i te općine mogle opstati normalno funkcionirati? **Reiner, Željko Uvaženi zastupniče Gregurović, da, župan Krapinsko-zagorske županije g. Kolar je dobro rekao o kojim se razmjerima povećanja radi i što je Vlada RH napravila upravo osiguranjem i dostupnosti i ograničavanjem rasta cijena tih energenata. Naravno i mislim da nije korektno nakon svih mjera koje je Vlada RH učinila za općine, gradove i županije nije korektno prosvjedovati i vikati dosta je, jer samim time sami sebi uskaču u grlo jer je onda njima vjerojatno dosta i sufinanciranja cijene energenata za ustanove, za vrtiće, za škole, a takvo nešto bi trebali onda objasnit svojim glasačima i svojim stanovnicima jer uvjeren sam da ne bi dobro prošli na izborima da nije bilo te reakcije Vlade RH i osiguranja financijske stabilnosti u općinama, gradovima i

znate vjerojatno i da je Vlada RH prije toga osnovala krizni tim. Na čelu tog tima je bio ministar gospodarstva, a u kriznom timu su bili gotovo svi oni koji su sudjelovati u toj aferi. Vjerojatno isto tako znate da nitko iz tog kriznog tima, nije odgovarao za tu aferu. Moje je pitanje možete li mi reći, budući da ste vi energetičar koliko bi plin bio jeftiniji da se ta afera nije dogodila. Jer imamo direktni minus od 10 milijuna eura i još indirektni zbog neostvarene dobiti otprilike oko 34 milijuna. Znači ukupno 44 milijuna eura. Koliko bi bio plin jeftiniji da se to nije dogodilo? Hvala. Uvaženi zastupniče Pavić, da podzemno skladište plina Okoli je pravovremenim intervencijama bilo gotovo uvijek ili u onom pravom i bitnom trenutku popunjeno više od 90%. Ono što su hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo i javne ustanove dobile je jedna od, jedna mjera Vlade RH kojom je naložila da se sav prirodni plin proizveden na području RH kojeg kojeg proizvodi INA treba po ograničenoj cijeni prodati HEP-u te je samim time osigurana stabilnost i ograničena cijena upravo tog energenta. Ja mislim da bi trebali i općenito sve cijene na burzama gledati ne one njihove pikove, znači najveće vrijednosti nego bi ih trebalo gledat u nekakvom periodu od tri, 6 mjeseci, godinu dana ili pet godina kao što se upravo burzovno i gledaju. Tu je Vlada RH upravo tom mjerom napravila enormno dobar potez.

S obzirom da je nastao manjak direktni minus od 10 milijuna eura i indirektni zbog neostvarene dobiti još 34 milijuna eura, ukupno 44 milijuna eura, koliko bi bio plin jeftiniji da se ta afera nije dogodila? Dobro, znate i sami da to nije bila povreda Poslovnika pa vam moram dat opomenu. Repliku ima kolega Brčić. **Brčić, Luka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega, naglasili ste bitnost neovisnosti o ruskom plinu s čim se u potpunosti slažem i zasigurno u ovom kontekstu treba i promatrati LNG terminal na Krku, a isto tako treba spomenuti da je i tome smo svjedoci ovdje često puta u Hrvatskom saboru, naša skrb o Hrvatima u BIH. Znamo da LNG terminal želi projektom južne plinske interkonekcije doći u sustav BIH plinofikacije, na taj način posebno pomoći Hrvatima, a i ostalim narodima u BIH, evo pa kako vi komentirate taj budući projekt. Okroša. **Okroša, Tomislav (HDZ)** Uvaženi zastupniče Brčić, odlično ste spomenuli upravo tu južnu interkonekciju, gdje će se iz Hrvatske plinom opskrbljivati BIH. Iz Splita će ići pravac do Mostara i dalje te je izuzetno bitno reći da će se time pozicija RH još više ojačati ne samo na u odnosu na zemlje zapadnog Balkana, nego upravo na ovaj energetski čvor i čvorište što sam spomenuo da je RH postala u odnosu na srednjoeuropske zemlje. Jer upravo se preko Hrvatske plinom opskrbljuje i Slovenija ali i Slovačka, Češka, Mađarska te mnoge druge zemlje. Znamo da je Janaf potpisao nedavno ugovor sa naftnom industrijom Srbije, gdje je ona bila obvezana upravo od Janafa preuzimati velike količine nafte. Slično će se dogoditi i u BIH, a izuzetno bitno s obzirom na hrvatski korpus u BIH. imenom i prezimenom)** Zastupniče Okroša, rekao vam je zastupnik Karlić da ste u svom izlaganju sve lijepo rekli, pa jeste za svakoga tko nema apsolutno nikakvu sposobnost logičnog razmišljanja. Kada kažete da su cijene energenata plina našim građanima i poduzetnicima za 10% niže od tržišnih ili 10 puta manje od tržišnih, odgovorite mi na pitanje tko plaća razliku do tržišne cijene. Na čiji trošak ili iz čijih džepova se nadoknađuje taj manjak, a kada kažete da je Vlada pametno i na vrijeme upravljala sa energentima pa dajte mi objasnite kako to Vlada nije na vrijeme shvatila da je svojom uredbom nametnula HEP-u da popuni skladište Okoli, da kupuje cijenu po cijeni od 47 eura od INA-e jel, a da potom to mora za 1 cent prodavati Pavi Vujnovcu i vašim ostalim

ja bi trebao puno više od 1 minute kako bi barem pokušao vam objasniti kako to funkcionira i kako izgleda energetski miks. Dakle, energetski miks funkcionira na način da su svakom trenutku trebate zadovoljiti 100% potreba ali 100% predviđenih potreba. Doista vi ne znate u svakom trenutku koliko će biti potrošnja taj dan u RH ali evo Hrvatska treba, Hrvatska elektroprivreda i svi ostali dionici u hrvatskom energetskom tržištu trebaju osigurati dovoljne količine energenata za potražnju koja će biti prema projekcijama taj dan, taj mjesec i tu godinu. Isto tako bih rekao da je Hrvatska upravo diversifikacijom dobavnih pravaca ali i povećanjem proizvodnje plina na našim nalazištima i osiguravanjem prodaje tog istog plina HEP-u osigurala doista jedno od najnižih cijena energenata u EU, o čemu govore statistički podaci, pa ne bih dalje o tome debatirali jer to je ili nije. Poštovani zastupnik Kliman. mi danas razgovaramo samo o nekom završnom segmentu, dakle intervencija Vlade za pre…, za na neki način premošćivanje ove velike energetske krize i ovih kriza koje su bile iza nas, ali moramo se vratit tamo 2000.g. kad je covid kriza nastupila. Do dana današnjeg Vlada pravovremeno i dobro intervenira i u dobroj mjeri intervenira mjerama kako u gospodarstvu tako i prema, prema svojim građanima htio bi vaš komentar vezano za upravo ovo, ovaj dio koji je specifičan za gospodarstvo. Od 2000.g. kad su se uvele mjere subvencionirana plaća, zadržavanje radnih mjesta, sve do onoga bez čega danas Vlada ne bi imala odnosno RH ove rezultate koje ima, koje, koje ima i koji se potvrđuju kroz visoki BDP, rast BDP-a, a isto tako i dobar rejting kreditnih agencija svjetskih, koje nam daju šanse i stabilne uvjete za daljnji ras…, za daljnje, za daljnje razdoblje, a isto tako u toj cijeloj priči treba napomenuti da smo ostali konkurentni, da rastemo i da ubuduće upravo sa ovakvi mjerama ćemo biti još, još Tomislav (HDZ)** Uvaženi zastupniče Kliman, da, standard naših građana raste, standard u RH raste i naravno da on odražava upravo kvalitetan rad Vlade RH i pravodobnu primjenu svih mjera koje je Vlada poduzela unazad nekoliko godina, a i ono što ste dobro povezali, krenuli ste od covid krize 2020., na što su se nadovezali nezapamćeni potresi i evo upravo kvalitetna obnova od potresa, ubrzanje tog cijelog procesa kojeg vodi ministar i potpredsjednik g. Bačić, svega toga ne bi bilo da Vlada nije snažno djelovala kroz krizni menadžment. Definitivno ono što treba priznati, treba priznati premijeru Vlade RH, g. Andreju Plenkoviću i cijeloj Vladi da je odlično funkcionirala kroz sve ove krize, na jedan način upravljanja kroz krizni menadžment, a na dobrobit svih naših stanovnika. Sada će u ime Kluba zastupnika HDZ-a završno govoriti poštovani zastupnik Anton Kliman, izvolite. Nakon kolege Klimana, evo unaprijed kažem, ćemo prekinuti ovu točku jer će proć već jedan sat, pa ćemo ići na slobodne govore.

o produženju na neki način mjere od 5% PDV-a, snižene stope 5% PDV-a na isporuku prirodnog plina i grijanja za toplinske stanice uključujući i naknade vezane te isporuke, kao i za isporuke ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke nakon 31. ožujka 2024.g.. Prestanak primjene stope PDV od 5% za navedene isporuke doveo bi do povećanja cijena od 1. travnja 2024.g., što bi negativno utjecalo na gospodarstvo i standard građana. Stoga kao nastavak mjera s ciljem zaštite građana i gospodarstva, izmjenom Zakona o PDV-u od 31. ožujka 2025. produljuje se primjena snižene stope PDV-a od 5% za isporuku prirodnog plina i grijanja iz toplinskih stanica, uključujući i naknade vezane uz te isporuke, kao i isporuke ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke. Produljenjem primjene snižene stope PDV-a od 5% za isporuku prirodnog plina i grijanja iz toplinskih stanica uključujući i naknade vezane uz te isporuke, kao i za isporuke ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke zadržat će se sadašnja razina poreznog rasterećenja i utjecaja na cijene, čime će se spriječiti udar na standard građana, te negativne posljedice za gospodarstvo u cjelini. na neki način sažetak ove naše rasprave, u principu sukus onoga što treba dobit podršku u zakonu i evo htio bi još jednom napomenuti da su te mjere pravodobne, da su te mjere dobre za građanstvo i one se protežu, ono što smo i u raspravi naglasili više puta, još od 2020.g. kad, kad smo doživjeli ovu neviđenu svjetsku krizu sa, a isto tako nastavno na to imali smo na nesreću veliki potres, dakle ovaj zagrebački i sisački i nastavno na to i ono što je u energetskom smislu najviše obilježilo ove zadnje godine to je agresija Rusije na Ukrajini i iz tog razloga Vlada je zaista sa velikim setom mjera, sa pravodobnim mjerama, uspjela amortizirati sve velike udare na gospodarstvo i na građanstvo i rekao bih da smo prilično bezbolno prešli, prošli ovo, ovaj zadnji, zadnji period uz velika odricanja rekao bih i naših velikih infrastrukturnih tvrtki kao što je, kao što je HEP primjerice. Isto tako ograničili smo i cijene i goriva i tu smo uspjeli napraviti određen, odličan posao prema, prema gra…, prema građanstvu i prema dakle gospodarstvu, u svakom slučaju zadržali smo konkurentno naše gospodarstvo, zadržali smo određeni standard naših građana dobrim i isto tako stvorili smo si pretpostavke za buduća razdoblja da možemo računati da ćemo imati i dalje visoki dakle uzlaz SDP-a a isto tako volio bi reći da je cijela priča dobra za hrvatsko gospodarstvo jer evo pokazalo se da smo žilavi, da smo konkurentni i da u svakom slučaju doći ćemo u situacije da poboljšamo naš kreditni rejting za koje su nam kreditne kuće dale stabilnu pretpostavku i sa jednom dobrom perspektivom da uđemo jedan stupanj još gore i da budemo još konkurentniji na europskim i svjetskom tržištu. Prema tome, sve ono što je Vlada radila do sada radila je pravovremeno, radila je pravodobno, radila je sa mjerom i evo HDZ će definitivno

u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovana zastupnica Grozdana Perić, izvolite.

U ime Kluba zastupnica Centra, Glasa i Stranke s imenom i prezimenom, završno će govoriti zastupnica Dalija Orešković, izvolite.

Sada se mi vraćamo na našu točku i imamo još neke završne riječi u ime klubova pa će u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku završno govoriti poštovana zastupnica Ružica Vukovac. Izvolite. Poštovani, smatram da sam dužna završno iznijeti još nekoliko rečenica o kontinuiranim zahtjevima za povećanjem praga za ulazak u sustav PDV-a i to najmanje na 50 tisuća i to samom Ministarstvo financija i Središnjem uredu Porezne uprave koje poduzetnici upućuju kontinuirano čak još od 2019. godine. Takav prag dakle imaju Slovenija, Danska, Slovačka, a veće pragove imaju Italija, Irska, Francuska, Češka, Danska, Poljska ali i Švicarska. Držim da je prijedlog optimalan te da će dodatno rasteretiti gospodarstvo ali i značajnije utjecati na troškove građana. Podsjećam i da nam je potpisivanja pristupnog ugovora između RH i EU bio omogućen onaj najniži prag od tada 35 tisuća eura. Također u najavi je da će 2025. godine zemlje članice moći postaviti prag za ulazak u sustav PDV-a od 85 tisuća eura s time da bi nerezidenti bili ograničeni na ukupan prihod u drugim državama članicama u ukupnom iznosu od 100 tisuća eura zajedno. Dakle, navedenom se mjerom zapravo planira spriječiti trgovce da namjerno prodaju ograničene količine u svakoj državi i time izbjegnu plaćanje PDV-a. Povećanja ulaznih cijena i ostalih troškova poslovanja obrtnicima i ostalim poduzetnicima dovode do povećanja cijena proizvoda i usluga. Tako su nam primjerice u 2023. godini obrtnici obrtnici brže prelazili taj prag za ulazak u sustav PDV-a što je onda automatski dovelo do povećanja cijena od 25% upravo radi većeg poreznog opterećenja što svakako utječe onda na životni standard. Bitno je napomenuti kako je Hrvatska među 4 zemlje u EU s najvećom stopom PDV-a, dakle Danska, Švedska također imaju 25%, Mađarska 27 ali svi ostali imaju manju stopu. Ministarstvo financija i Središnji ured Porezne uprave upoznati su itekako sa ovim zahtjevima o povećanju prava za ulazak u sustav PDV-a no kao što sam već konstatirala očito povratne reakcije nema. Iako su mnogi mikropoduzetnici i paušalisti na rubu prelijevanja u sustava PDV-a snalaze se zapravo kako znaju ne bi li ostali ispod praga i tako zadržali stare cijene jer to nije samo bitka za konkurentnost nego i za njihovo puko preživljavanje. Mnogi stoga pokušavaju pronaći određena domišljata rješenja, recimo otvaraju drugi obrt i to u krugu obitelji ili čak moljakaju druge obrtnike, poznanike koji imaju još dovoljno do tog plafona da za njih izdaju fakturu kupcu, što je naravno duboka siva zona poslovanja. S druge strane i same europske direktive upućuju na to da treba izbjegavati nerazmjerno opterećenje malih poduzeća koji kao paušalci, odnosno paušalisti ipak plaćaju porez. Stoga ekonomski gledano jeftinije je i blagotvornije povećati taj prag nego ih održavati u životu sustavom različitih subvencija čime zapravo država samo dolijeva vatru na inflaciju.

koja donosi promjene u vezi posebnog postupka oporezivanja za male porezne obveznike. S tim u vezi zapravo tijekom 2024. zbog usklađivanja s direktivom vijeća mijenjat će se odredbe Zakona o PDV-u u vezi posebnog postupka oporezivanja za male porezne obveznike te će se u okviru tih izmjena morati razmatrati i sama potreba za promjenom visine praga za upis u registar obveznika PDV-a. Ja se iskreno nadam da će unutar same odnosno u samom ministarstvu itekako uvažavati sve ove sugestije s terena. No ja nikako ne razumijem zašto nam naši vladajući koji nas predstavljaju u Bruxellesu kada tamo odu, nisu detaljno pojasnili situaciju koju imamo

pratimo ono što nam EU nameće, bez da smo koristili kao neke druge razvijene zemlje članice pravo izuzetaka. Kada bi ih dobro obrazložili ja sam uvjerena da bi s druge strane bili itekako takvih izuzetci odobreni ali evo, naši tako ne rade. Zahvaljujem. Dakle kolegica Vukovac ne razumije što je to PDV. PDV plaćaju krajnji korisnici. Svi oni koji uđu u sustav PDV-a imaju pravo i na pred porez. Prema tome nikako to nije ovaj, bilo kakvo obrazloženje zbog čega bi se trebao podizati, podizati To na žalost nije bila ovaj povreda Poslovnika pa vam dajem opomenu, a sad će završno u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, govorit poštovani zastupnik Željko Pavić. Izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedavajući. Kolegice i kolege, poštovana tajnica sa suradnicom. Moram se osvrnuti na ovo izlaganje koje se danas ovdje cijelo jutro uz zakon koji ima samo tri članka. I zakon je dobar, nastavak mjere koja će olakšati građanima život s obzirom da se na plin neće plaćati veći porez od 5% i to je sve u redu. Međutim ono što me stvarno smeta to je što se nitko od vladajućih nije osvrnuo na probleme i malverzacije koje su se sa tim plinom dogodile u proteklih nekoliko godina. Do moje replike gospodinu Okroši nitko nije spomenuo Plin za cent. Nitko nije spomenuo direktan gubitak zbog razlike u cijeni plina koji je kupljen po višoj cijeni i prodan za 1 cent, direktan gubitak od 10 milijuna eura i još indirektni gubitak zbog neostvarene, neostvarenog prihoda od 34 milijuna eura. Dakle ukupno 44 milijuna eura. Umjesto toga, ovdje se govorilo o svemu samo ne o plinu i samo ne o tih 5% PDV-a i to je žalosno. Žalosno je da nam vladajući ovdje cijelo vrijeme pričaju o nekakvim velikim uspjesima i zapravo nam prodaju maglu, a još je žalosnije to što je hrvatski narod stalni kupac te magle. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnica Centra, Glasa i Stranke s imenom i prezimenom, završno će govoriti zastupnica Dalija Orešković, izvolite.

današnju točku dnevnog reda koju ne mogu nazvati raspravom, mogu ju smatrati samo jednim predizbornim pamfletom od strane HDZ-ovih zastupnika u kojima su se hvalili što je sve ova Vlada napravila za hrvatske građane, po pitanju primjerice cijene energenata i drugih mjera u eto razdobljima teške vanjske krize, ovih ili onih uzroka. Pa kad je već tome tako onda ću u završnom izlaganju spomenuti i činjenicu da je ovih dana ili danas na kongresu Europske pučke stranke Andrej Plenković dao garanciju, garanciju da će dobiti treći mandat. Imajući to na umu, evo pozivam hrvatske građane da na izborima Andreju Plenkoviću poruče da tome neće biti tako jer jedno je vjerovati u vlastitu pobjedu, a nešto je sasvim drugo dati garanciju, dati garanciju onima pred kim se i inače Andrej Plenković klanja da će pobijediti, jel Europskim pučanima. Time je pokazao ne samo da prezire demokratske procese nego da je poprilično siguran da pravih demokratskih procesa u RH uopće nema. Pokazao je i da je spreman koristiti sva sredstva kako bi se po treći put osvojilo nešto što HDZ-u, zbog svega što HDZ radi Hrvatskoj, uopće više ne pripada. Pa ponavljam, građani nisu ovce niti su guske u magli i vrijeme je da shvate da smjer kojim Andrej Plenković i HDZ vode ovu državu, predstavlja put njezinog nestanka u bespućima povijesne zbiljnosti. Niti Andrej Plenković u Hrvatskoj, ali niti EPP u EU i u Europi jer u razdobljima koji dolaze ovakav način upravljanja krizama pogoduje velikima, a šteti malima. Zna se gdje je Hrvatska u brojkama na toj listi, na samom dnu i to upravo zbog politika koje su bile štetne, a po priljevu i odljevu sredstava koristili su jednoj političkoj stranci da se kupnjom građana i kupnjom glasova održi na vlasti. Nadalje, treba napomenuti i važno je da naši građani to shvate da Andrej Plenković nije lider nego autokrat, važno je shvate da u državi koju on vodi nema solidarnosti već samo nametnute poslušnosti i jednoumlja i važno je da shvate da o blagostanju i prosperitetu s kojim su se HDZ-ovci danas u ovoj točci dnevnog reda hvalili naši građani mogu samo sanjati. Naime, postoje i neke druge statistike koje Andrej Plenković vješto izbjegava, a to su između ostalog statistike i brojevi koji govore o postotku našeg stanovništva koji živi na rubu siromaštva, osobito u starijoj i u umirovljeničkoj populaciji, a isto tako i brojevi mladih i obrazovanih ljudi i to u nekoliko stotina tisuća njih koji odlaze nepovratno jer im Andrej Plenković poručuje auf wiedersehen. To su te brojke koji su stvarni rezultati ove Vlade Andreja Plenkovića. Tri su važne poruke, prvo građani nemojte vjerovati u laž da vaš glas na izborima ne vrijedi, drugo, svatite da ste politički subjekt, a ne objekt preko čijeg se glasa i izborne volje gazi i treća stvar, mislim da je ovaj izborni ciklus koji je pred nama, a osobito izbori za novi saziv sljedećeg Sabora možda i zadnja povijesna šansa da Hrvatska ispiše neku svoju drugu i drugačiju povijest od nastavka sustav vlasti u kojem jedna stranka i jedna partija i jedan čovjek vlada nad svima. Hvala.

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku, a sukladno čl. 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli

poštovana državna tajnice.

U ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku govorit će poštovana zastupnica Ružica Vukovac. Izvolite.

u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govoriti poštovani zastupnik Davor

Hvala lijepo predsjedavajući. Uvažena državna tajnice sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege zastupnice